Forseti. Í dag birtist hraðúttekt Ríkisendurskoðunar á ópíóíðavandanum. Úttektin varpar skýru ljósi á fullkominn skort á pólitískri forystu, stefnuleysi og þokukennda sýn á málaflokkinn. Eftir lestur hennar ætti öllum að vera ljóst hvernig við höfum brugðist sem stjórnmálamenn og samfélag því fólki sem glímir við erfiðan ópíóíðavanda. Enginn viðmælandi Ríkisendurskoðunar gat bent á hvar forysta í málaflokknum lægi. Það er engin stefna í gildi um áfengis- og vímuvarnir. Hún rann út árið 2020. Fjárþörf vegna vandans hefur ekki verið metin í heilbrigðisráðuneytinu. Það þýðir að framboð á meðferð byggir hvorki á mati á þörf né á opinberri stefnumótun. Yfirsýnin er engin. Gögnin eru úti um allt í kerfinu; hjá hinu opinbera og einnig hjá félagasamtökum sem gert hafa samninga við ríkið. Upplýsingarnar sem fyrir liggja geta þess vegna verið misvísandi. Ítrekað hefur verið kallað eftir heildstæðri endurskoðun á gildandi samningum SÁÁ við Sjúkratryggingar. Síðast var samið um meðferð við ópíóíðafíkn árið 2014, fyrir áratug. Ákveðnir hópar fá ekki þá þjónustu sem þau þurfa þegar þau þurfa á henni að halda og þar sem þau þurfa á henni að halda. Bráðaþjónusta er af skornum skammti. Kostnaðarmat flýtimóttöku er í höndum Sjúkratrygginga eins og er. Á síðasta ári greiddum við 55 millj. kr. úr ríkissjóði til SÁÁ til að sinna sjúklingum með ópíóíðafíkn. Í fyrra greindust 67 einstaklingar sem þangað voru lagðir inn með ópíóíðafíkn, en það er 60% aukning frá 2017. 194% aukning varð á innlögnum á Landspítalann á sama árabili. 100% aukning varð á árunum 2017–2023 í dauða fólks vegna ópíóíðaeitrana. Við höfum sem samfélag verk að vinna, hæstv. forseti. Ungt fólk deyr svo að segja vikulega ótímabærum dauðdaga vegna ópíóíðafíknar. Þetta má ekki vera svona.

Við skulum aðeins skoða hvað þetta þýðir. Um 2.700 manns biðja um pláss á Vogi á hverju einasta ári. Stór hópur til viðbótar leitar beint í önnur úrræði. Það létust um 30 einstaklingar vegna ópíóíðafíknar í fyrra, mest ungt fólk, en mögulega eru þeir fleiri. Það þurfa þúsundir einstaklinga að leita á náðir heilbrigðiskerfisins á hverju ári með banvænan sjúkdóm en samt ríkir algert forystuleysi í málaflokknum. Enginn viðmælenda Ríkisendurskoðunar gat bent á hvar forysta í málaflokknum lægi. Þetta segir okkur að þó að heilbrigðisyfirvöld gangist við því að þetta sé sjúkdómur þá er ekki verið að bregðast við með nægilegum krafti. Það hefur verið vitað í fjöldamörg ár að meðferðarpláss á Íslandi eru of fá. Það skortir endurhæfingu. Það skortir bráðaþjónustu. Það er skortur á fjármagni. Alvarlegastur er samt áratugaskortur á ráðamönnum sem raunverulega skilja vandann. Hringir það í alvöru engum bjöllum að nokkur þúsund manns með banvænan sjúkdóm biðja um aðstoð á hverju einasta ári? Þetta eru fleiri en greinast með krabbamein á hverju ári. Það er fleira sem er bent á í þessari úttekt. Heilbrigðisráðuneytið hefur ekki metið fjárþörf vegna ópíóíðavanda auk þess sem þörf fyrir heilbrigðis- og meðferðarþjónustu vegna vímuefnavanda hefur ekki verið kortlögð með heildstæðum hætti. Ópíóíðavandinn er ekkert nýr þótt hann vaxi hratt. Samt höfum við ekki kortlagt heilbrigðis- og meðferðarþjónustuna eða metið fjárþörfina. Málaflokkurinn danglar bara einhvern veginn áfram á sjálfstýringu og heilbrigðisyfirvöld reiða sig á grasrótarsamtök og félagasamtök. Skýrasta dæmið er að Sjúkratryggingar borga bara viðhaldsmeðferð vegna þessarar fíknar fyrir 90 einstaklinga á ári. Samt eru það 358 einstaklingar sem þiggja meðferðina. Þetta þýðir að 268 sjúklingar fá þessa sjálfsögðu heilbrigðisþjónustu eingöngu vegna þess að fjöldi fólks er tilbúið til að standa í Kringlunni og Smáralind og selja álfinn.

Virðulegi forseti. Í gær fann ég mikinn áhuga þingheims á að ræða meira um íslenskan landbúnað þegar búvörulög voru hér til umræðu. Því vil ég nýta tækifærið og ræða um upprunamerki fyrir íslenskar landbúnaðarafurðir, Íslenskt staðfest. Á nýafstöðnu búnaðarþingi kom fram að ýmsir furðuðu sig á því hvers vegna afurðastöðvar og bændur væru ekki búnir að taka þessar merkingar upp almennt. Staðreyndin er sú að því fylgir talsverður kostnaður, enn annar kostnaðarliðurinn sem lagður er beint á bændur sjálfa. Það eru margir bændur sem kjósa að selja vöru sína beint og fara þannig ekki í gegnum afurðastöð eða sölusamtök. Til þess að merkið verði almennt og til þess að jafna stöðu á milli bænda, óháð því hvernig varan er markaðssett, finnst mér eðlilegt að stjórnvöld kæmu að kostnaði við rekstur þessa upprunamerkis því að það er ekki síður hugsað fyrir neytendur en bændur. Það er eðlileg krafa neytenda í dag að þekkja uppruna vörunnar og hvernig staðið er að framleiðslu hennar. Kostnaður við eftirlit og rekstur merkisins er áætlaður um 70–100 milljónir á ári en það er meira en bændur eru tilbúnir að taka einir á sig. Ég hef þó trú á því að með aðkomu stjórnvalda tækju bændur almennt þátt í verkefninu sem uppfylla skilyrðin um að matvaran eigi íslenskan uppruna. Í sögulegu samhengi hafa fáar ef einhverjar starfsgreinar leikið jafn mikilvægt hlutverk í samfélaginu. Þrotlausri vinnu íslenskra bænda hefur verið tekið sem sjálfsögðum hlut í of langan tíma. Það er löngu orðið tímabært að bændur hljóti þá virðingu og þann stuðning sem þeir eiga skilið. Stuðningur af þessu tagi væri mikilvægt skref í þá átt, því að stjórnvöld og samfélagið allt verður að horfast í augu við það að án bónda verður enginn matur.

Ríkisendurskoðun gert alvarlegar athugasemdir við það hvernig stjórnvöld hafa brugðist við ópíóíðavandanum. Þar er bent á m.a. að engin skilgreind þjónusta eða úrræði eru í boði fyrir einstaklinga í bráðum vanda vegna fíknar þar sem bráðamóttaka Landspítala veitir almennt ekki meðferð við fráhvörfum og bið er jafnan eftir þjónustu á Vogi. Heilbrigðisráðherra hefur tilkynnt fyrirætlanir um þróun flýtimóttöku og falið Sjúkratryggingum Íslands að kostnaðarmeta verkefnið. Ég tek undir með Ríkisendurskoðun að það er tilefni til að hraða þeirri vinnu. Ítrekað hef ég kallað eftir því að heildarendurskoðun fari fram á málaflokknum, líkt og Svandís Svavarsdóttir, fyrrverandi heilbrigðisráðherra, talaði fyrir á sínum tíma. Það er forsenda þess að við fáum yfirsýn og skilning á stöðunni og hvers konar úrræða er þörf. Þarfir fólks með vímuefnavanda eru ólíkar og fjarri því að öll sem glíma við fíknivanda þurfi inniliggjandi sjúkrahúsdvöl, eins og oft er ýjað að þegar biðlista eftir meðferð á Vogi ber á góma. Fjölmörg létust úr ópíóíðaeitrun á síðasta ári en eitt dauðsfall er einu of mikið. Nú hafa þær ánægjulegu fréttir borist að hæstv. heilbrigðisráðherra hefur skipað starfshóp til að móta heildarstefnu í áfengis- og vímuefnavörnum. Stefnan á að taka til forvarna, meðferðar og eftirfylgni, endurhæfingar og lagaumhverfis. Þetta eru gríðarlega mikilvæg skref en þau þurfa að gerast hratt og vel. Að lokum vil ég segja að hér er talað um að það vanti þekkingu. Það er ekki ætlast til þess að þingmenn þessa lands hafi sérþekkingu á krabbameini eða hjarta- og æðasjúkdómum. Við þurfum ekki heldur að hafa sérþekkingu á fíknisjúkdómum. Við þurfum að hætta að útvista verkefnunum til samtaka áhugafólks og hafa þangað opinn krana. Við þurfum heildarendurskoðun og að sinna fólki í vímuefnavanda eins og öðrum sjúklingum hér á landi. Herra forseti. Eftir ábyrga og skynsamlega nálgun aðila vinnumarkaðarins við gerð kjarasamninga fyrr í mánuðinum er óhætt að segja að augu mjög margra hafi verið límd á seðlabankastjóra í morgun þegar tilkynnt var um mögulegar breytingar á stýrivöxtum. Peningastefnunefndin segir að óvissa hafi vissulega minnkað við undirritun kjarasamninga en hefur greinilega þótt nauðsynlegt að bíða og sjá næsta leik ríkisstjórnarinnar áður en skref eru stigin til lækkunar, lækkunar sem heimili og fyrirtæki landsins bíða eftir með óþreyju. Seðlabankinn bendir á ríkisstjórnina og segir að hætt sé við að aðgerðir í ríkisfjármálum auki á eftirspurn og verðbólguþrýsting þannig að launaskrið verði meira en ella. Samfylkingin hefur ítrekað bent á einmitt þetta. Þó að við höfum vissulega hrósað aðilum vinnumarkaðarins fyrir ábyrga kjarasamninga þá höfum við einnig talað fyrir því að aðgerðir ríkisstjórnarinnar til að liðka fyrir þeim verði fjármagnaðar. Þetta hefur verið lykilatriði í okkar málflutningi og í þeim kjarapakka sem við lögðum fram við afgreiðslu fjárlaga. Ríkisstjórnin valdi aðra leið en við lögðum til og bætti við 20 milljörðum við útgjöldin á ársgrundvelli án þess að fjármagna þær aðgerðir með auknum tekjum eða minni útgjöldum annars staðar. Hættan er að þetta dragi úr jákvæðum áhrifum kjarasamninga á verðbólgu og vexti. Herra forseti. Vonandi skapast sem fyrst aðstæður til að hefja lækkun vaxta því að það er lífsnauðsynlegt fyrir þúsundir heimila í landinu. En nú hafa aðilar vinnumarkaðarins gert sitt og ríkisstjórnin þarf líka að gera sitt og vera ábyrgari í stjórn ríkisfjármála. Herra forseti. Ríkisstjórnin ber líka ábyrgð og hún er ekki mjög lítil um þessar mundir. Herra forseti. Ég ætla hér að ræða hvernig stjórnvöld leggja stein í götu þeirra sem hyggjast afla sér lífsviðurværis í dreifbýlinu. Norður í landi við ysta sæ er lítill bær sem hefur nánast misst allar aflaheimildirnar. Fólkið hefur þurft að flytjast í burtu og einn þeirra sem fluttist í burtu er ástsæll formaður Flokks fólksins. Því er fólkið þar að leita nýrra leiða og það er reynt með ýmsu móti. Það var leitað til Alþingis og það hafa komið nokkur störf þangað en þau hafa verið dregin til baka. Fyrir nokkru sótti þar fiskvinnsla um takmarkað tilraunaleyfi til að nýta þara sem er í ómældu magni úti fyrir ströndinni.

í færi og draga fisk úr sjó vegna þess að stjórnarflokkarnir, Vinstri grænir og Sjálfstæðisflokkurinn, eru hér að passa fiskimiðin fyrir stórkapítalistana í landinu.

í þessari stjórnun og koma á móts við fólkið í Ólafsfirði og leyfa því að nýta þara. Er hægt að ganga lengra í ofstjórnun? Ég spyr, herra forseti.

Virðulegur forseti. Samkvæmt skýrslu Ríkisendurskoðunar um ópíóíðavanda á Íslandi hafa 139 manneskjur látist af völdum ópíóíða á síðastliðnum sjö árum. af voru 63% þeirra undir 44 ára aldri er þau létust. Þetta eru hræðilegar staðreyndir, virðulegi Þar sem er enn þá verra er að lesa um algjört sinnuleysi ríkisstjórnarinnar gagnvart þessum dauðsföllum. Í skýrslu Ríkisendurskoðunar stendur, með leyfi forseta: „Embætti landlæknis telur bagalegt að ekki hafi verið sett stefna og áætlun um hvernig skuli brugðist við auknum fíknivanda. Þess í stað hafi verið ráðist í stök verkefni án heildarstefnu. Vegna þess hve flóknir fíknisjúkdómar séu þarfnist þeir víðtækrar aðkomu og sérstaklega þurfi að huga að því hvernig megi stuðla að aukinni samhæfingu ólíkra aðila sem koma að málaflokknum.“ og hér kemur mikilvægi þátturinn, virðulegi forseti — „Að sögn heilbrigðisráðuneytis er ekki um ákveðna forystu að ræða þar sem um margþætt samfélagslegt málefni er að ræða.“ Heilbrigðisráðuneytið lítur ekki svo á að það eigi að taka forystu í málaflokki sem heyrir undir heilbrigðisráðuneytið samkvæmt forsetaúrskurði vegna þess að þetta sé margþætt, samfélagslegt og flókið verkefni. Þetta heitir að skorast undan skýrri ábyrgð, virðulegi forseti. Þetta heitir að hunsa mikilvægt hlutverk heilbrigðisráðuneytisins í því að bjarga mannslífum. Það er ótrúlegt hversu lengi málefni fólks með fíknivanda hafa fengið að velkjast um í einhverjum pólitískum skollaleik, stefnumótunum, starfshópum, umhugsunar- og umþóttunartíma ráðherra sem hafa ekki hugrekki til að taka þær ákvarðanir sem þarf að taka til að bjarga mannslífum, sem hafa ekki þor til að setja fjármagn í málaflokk sem augljóslega þarf á því að halda, sem þora ekki að taka þá nauðsynlegu ákvörðun að afglæpavæða vörslu neysluskammta vímuefna, koma á almennilegri skaðaminnkunarstefnu og gera eitthvað til þess að stöðva tugi mannsláta á hverju ári sem hægt er að koma í veg fyrir. Þetta er óforsvaranlegt, virðulegi forseti. Forseti. Þessi ríkisstjórn stendur frammi fyrir ákalli sem hún getur ekki lengur hunsað eða skotið á frest. Skýrsla Ríkisendurskoðunar hefur rifið grímuna af alvarlegu stefnuleysi og skorti á skýrri forystu í baráttunni gegn ópíóíðafíkn og vímuefnavandanum almennt. Það er ekki bara vandamál, það er neyðarástand sem krefst aðgerða strax. Hæstv. heilbrigðisráðherra og ríkisstjórnin öll eru meðvituð um ástandið og hafa verið lengi, en samt sem áður svífum við um í tómarúmi án stefnu, án áætlunar og það sem verra er, án sýnilegrar ábyrgðar. Hversu lengi ætlum við að umbera þessa vanrækslu? Hversu mörg líf ætlum við að horfa upp á kveðja þennan heim á meðan hver starfshópurinn á fætur öðrum stritar við að finna upp hjólið? Á bak við tölur og tæknilegt orðalag eru raunverulegar manneskjur sem þjást. Það er ekki hægt að líta á þennan ómannúðlega skort á aðgerðum sem viðunandi ástand, eins og virðist hafa verið. Það er fyrir löngu kominn tími til að grípa til róttækra aðgerða. Skortur á fjármögnun, skortur á stefnu, skortur á heildstæðri nálgun; þetta eru ekki aðeins mistök, þetta er brestur í samfélagi okkar sem sýnir djúpstætt skilningsleysi og skort á samkennd. Forseti. Þetta snýst ekki aðeins um pólitík. Þetta snýst um mannúð, samkennd og skyldu okkar til að standa með þeim sem standa höllum fæti í samfélaginu. Við getum ekki látið einn dag líða í viðbót án þess að hefjast handa. Við höfum valið, aðgerðaleysi eða aðgerðir. Það er komið nóg. Tími tilgerðar og afsakana er liðinn og ég endurtek það sem ég hef áður sagt: Við þurfum ekki að finna upp hjólið. Ríkisstjórnin verður að bregðast við núna.

Hæstv. forseti. Við erum að sóa orku á hverju ári vegna takmarkana í flutningskerfinu. Þórisvatn er ekki að fyllast en á meðan rennur vatn á yfirfalli út í sjó fyrir austan sem gæti nýst til raforkuframleiðslu. Við getum ekki náð jafnvægi þarna á milli vegna þess að okkur vantar bætt flutningskerfi raforku. Fátt varpar betur ljósi á óskilvirkni kerfisins. Hitaveitur og fiskimjölsverksmiðjur brenna nú jarðefnaeldsneyti á stöðum þar sem búið er að fjárfesta í innviðum til nýtingar á endurnýjanlegri orku. Sá hluti þessara skerðinga sem er til kominn vegna flutningstakmarkana er ótækur. Öfug orkuskipti, þ.e. að skipta úr rafmagni í olíu, eiga ekki að þekkjast í landi endurnýjanlegrar orku. Spurningin: Ertu virkjunar- eða verndunarsinni? getur ekki verið lokasvar í umræðu um orkumál. Það er ekki sjálfgefið að ný virkjun leiði af sér að dregið sé úr losun frá ákveðnum geirum. Kannski er annar geiri sem býður betur í orkuna. En ef ákveðin markmið eiga að vera í forgangi þarf að horfa á hvaða hvatar ættu að vera í löggjöfinni. Það er heldur engum greiði gerður að varpa fram pólitískri sýn um tvöföldun orkuframleiðslu. Án stefnu leysist notkunarvandinn ekki. Án stefnu er tvöföldun raforkuframleiðslu ekki að fara að stuðla að sátt og samhug landsmanna um þennan málaflokk. Það er mikilvægt að hafa það skýrt hvernig aukin orkuöflun mun samræmast loftslagsskuldbindingum okkar og því er ekki úr vegi að ríkisstjórnin setji sér skýrari eða jafnvel skýra loftslags- og orkustefnu sem tekur á þessum grundvallaratriðum.

Virðulegi forseti. Það var góður andi hér á þinginu í gær þegar hæstv. utanríkisráðherra mælti fyrir þingsályktunartillögu um stuðning Íslands við Úkraínu. Við þingmenn erum auðvitað meðvituð um brýna þörf Úkraínu. Þannig tóku nokkrir þingmenn undir orð hæstv. utanríkisráðherra um að við gerðum okkur grein fyrir því að innrás Rússlands í Úkraínu væri alvarlegasta ógnin við öryggi Evrópu frá lokum síðari heimsstyrjaldar. Þetta eru mikilvæg skilaboð inn í innlenda umræðu. Það hefur nefnilega sprottið upp umræða hér, þó ekki hávær, þar sem spurningarmerki hefur verið sett við að stríðið í Úkraínu sé svo ofarlega á dagskrá íslenskra stjórnvalda og löggjafans. Við megum aldrei gleyma því að það er frumskylda stjórnvalda að vernda öryggi borgaranna. Því var líka fagnað af þingmönnum að tillaga hæstv. ráðherra væri sú að stuðningur við Úkraínu kæmi til viðbótar við önnur framlög til utanríkis-, varnar- og þróunarmála. Þörfin í þeim málaflokkum er enda brýn og þessir málaflokkar tengjast, eins og við þekkjum. Vegna aukins ófriðar víða um heim hefur til að mynda dregið úr fókus á Afríku, sem er það svæði heimsins þar sem staða íbúa er bágbornust, þótt það séu sannarlega gleymd svæði og gleymd stríð í Afríku. Það er þegar hafin umræða í nágrannaríkjum okkar um að draga úr þróunarsamvinnu í álfunni til að beina framlögum annað og vinir okkar, Finnar, hafa þegar tekið ákvörðun um þetta. Staðan í þróunarríkjum er hins vegar ekki bara siðferðilegt áhyggjuefni heldur beinlínis öryggismál fyrir önnur ríki.

Það voru Sameinuðu þjóðirnar sem útnefndu þennan dag og hvetja þar með öll aðildarríki sín og stofnanir til að halda alþjóðlega hamingjudaginn hátíðlegan á viðeigandi hátt. Aðalmarkmiðið er að hvetja stjórnvöld til að leggja meiri áherslu á að auka hamingju þegna sinna og hafa velsæld að leiðarljósi. Þingflokkur Vinstri grænna heimsótti alla framhaldsskóla landsins í kjördæmavikunni og dagana þar á eftir og þar komu m.a. fram áhyggjur af líðan nemenda í sumum skólunum, en sem betur fer ekki öllum. Nemendur í dreifbýlinu voru flest ánægð með þá þjónustu sem þeim stendur til boða varðandi aðgang að sálfræðingum og náms- og starfsráðgjöfum og reyndar almennt að starfsfólki og það er sannarlega vel. En þessa stöðu sem ungt fólk stendur frammi fyrir í dag þarf að rýna og finna leiðir til úrbóta og það er einmitt eitt af því sem rætt verður á málþingi í Háskóla Íslands í tilefni dagsins. Það verður áhugavert að kynna sér niðurstöður hamingjumælinga þar sem samanburður er gerður á milli landa og horft til kynja og aldurs. Ísland stendur framarlega þegar kemur að því sem kallað hefur verið velsældarhagkerfi með heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna að leiðarljósi og hæstv. forsætisráðherra hefur lagt mikla áherslu á að ekki dugi að hér sé eingöngu miðað við hagvöxt þegar rætt er um stöðu samfélagsins. Hér hafa líka verið þróaðir mælikvarðar sem taka mið af uppbyggingu velsældarhagkerfisins og m.a. horft til geðheilbrigðis, aðgangs að menntun og húsnæði og almennt betri lífskjörum. Ég hlakka svo sannarlega til að heyra af niðurstöðum þessa málþings sem fer fram núna þar sem leitað er svara við spurningum eins og: Hvað getum við gert til að njóta lífsins betur? Hvernig sköpum við samfélag þar sem velsæld fólks og jarðarinnar er í fyrirrúmi? Hvað veldur því að velsæld ungs fólks fer dvínandi og einmanaleiki eykst? Hvernig undirbúum við unga fólkið okkar sem berst fyrir framtíðina þannig að þau geti lifað hamingjusömu lífi og tekist á uppbyggilegan hátt við áskoranir, bæði í eigin lífi sem og í samfélaginu? Og svo munum við að eitt bros getur dimmu í dagsljós breytt.

Forseti. Í nýrri skýrslu Ríkisendurskoðunar kemur fram algert stefnuleysi stjórnvalda í baráttunni við fíknivandann. Stefnuleysið er gríðarlega alvarlegt vegna þess að það er að leiða af sér dauðsföll, algerlega óþörf dauðsföll sem reynsla annarra landa sýnir okkur mjög skýrt að hægt er að koma í veg fyrir. Nú hefur Árni Tómas Ragnarsson læknir sagt í fjölmiðlum að hann hafi verið með 50–60 manns í morfínlyfjaskömmtun hjá sér. Þetta er hópur fólks sem hefur verið með þungan ópíóíðavanda til langs tíma og reynt allt

og mér hefur verið tjáð að aðeins einn til tveir einstaklingar hafi leitað til SÁÁ og aðeins tveir hafi þegið viðhaldsmeðferð frá geðsviði Landspítalans. Allir hinir eru í þeirri stöðu að þurfa að fara inn á ólöglegan markað, kaupa sér morfín og fjármagna þá neyslu. Þetta er oftast gert með þjófnaði, innbrotum og kynlífsvinnu, með vændi.

Þeirra aðferðir felast í að afnema refsingar fyrir neyslu vímuefna, að afglæpavæða vörslu neysluskammta, að bjóða upp á 24 tíma aðgang að Methadone-meðferðum og, fyrir þá sem hefðbundin meðferð hefur ekki skilað neinum árangri, að bjóða upp á læknisfræðilega hreint heróín.

Forseti. Það er ekki skortur á lausnum eða úrræðum. Við þurfum ekki að finna upp hjólið. Við þurfum bara stjórnvöld sem er raunverulega annt um að bjarga lífum og hafa hugrekki

og að þessari sögulegu og bráðnauðsynlegu starfsstétt hafi lengi verið tekið sem sjálfsögðum hlut. Staðreyndin er sú að án bóndans er enginn matur. Málefni landbúnaðarins og fæðuöryggi þjóðarinnar varðar okkur öll. Um er að ræða neytendamál, lýðheilsumál og byggðamál. Það er nauðsynlegt að við horfum til hagsmuna okkar Íslendinga í þessum málum og styrkjum veikar stoðir innlendrar landbúnaðarframleiðslu. Þrotlaus vinna bænda er ekki sjálfgefin. Innlend framleiðsla hefur hvorki stærðina né burði til að viðhalda samkeppni við erlenda verksmiðjuframleiðslu sem fylgir ekki sömu reglum og stöðlum og lögð er á starfsemina hér á landi, t.d. hvað varðar sýklalyfjaónæmi. Innflutningur matvælaafurða hefur stóraukist á síðustu árum og hefur lamandi áhrif á innlenda framleiðslu. Tollvernd Íslands í þessu samhengi þarfnast úrbóta sem allra fyrst. Þar eigum við langt í land. Aukin tollvernd og endurskoðun verðlagsgrunnsins myndi jafna aðstöðu milli innlendrar og erlendrar matvælaframleiðslu sem þjónar bæði hagsmunum bænda og neytenda. Að auki er nauðsynlegt að eftirlit með innfluttum vörum verði eflt til muna. Það gengur ekki að vara komi hingað flokkuð inn sem hakkefni þegar um mun dýrari vöru er að ræða. Tollasamningur okkar við ESB þarfnast endurskoðunar en markmið hans á að vera að skapa íslenskum landbúnaði eðlileg og sambærileg samkeppnisskilyrði gagnvart erlendum stórverksmiðjum sem hann etur kappi við. Það er nánast ómögulegt að keppa við slíkar verksmiðjur þar sem allt önnur lögmál gilda. Ég lýk máli mínu með því að endurtaka að ef það er enginn bóndi þá er enginn matur.

Svarið liggur svo sem á borðinu; þessi fyrirtæki gera ekki nokkurn skapaðan hlut og þannig háttar til í Grindavík þessa dagana. Mörg smærri fyrirtækjanna hafa ekki getað starfað frá því að náttúruhamfarirnar hófust þann 10. nóvember síðastliðinn. Þrátt fyrir að rekstrarstyrkir hafi verið greiddir til að mæta þessum fyrirtækjum að hluta hafa lánin haldið áfram að safna á sig vöxtum og þrátt fyrir að hægt hafi verið að semja um frestun afborgana þá munu þær skella á af fullum þunga á nýjan leik og fyrirséð að gjaldþrot bíður margra þessara aðila verði ekkert að gert. Þessi fyrirtæki eru mörg hver að veita þjónustu við fólk og þegar fólk er ekki til staðar þá er engin þörf fyrir þau. Við getum nefnt veitingahús, hárgreiðslustofur, snyrtistofur, verslanir og ýmis önnur fyrirtæki. Hópur eiganda þessara fyrirtækja hefur átt fundi með þingmönnum og kynnt fyrir þeim hugmyndir að aðgerðum sem gætu komið til bjargar en þær eru m.a. eftirfarandi: Að styðja við fyrirtæki sem vilja vera áfram í Grindavík, að greiða flutningsstyrki fyrir fyrirtæki sem geta flutt tímabundið og að kaupa upp húsnæði þessara fyrirtækja til að þau geti þá hafið rekstur annars staðar. Margir þessara aðila eru í persónulegum ábyrgðum og munu, ef ekkert verður að gert, verða gjaldþrota. Að láta þessi fyrirtæki falla er ekki í neinu samræmi við margt það sem sagt hefur verið hér í þessum þingsal. Einn þingmanna meiri hlutans sagði í umræðu um uppkaupin á húsnæði í Grindavík eitthvað á þá leið að þegar 1% lenda í vandræðum þá komi hin 99% til hjálpar. Virðulegur forseti. Sú staða er uppi núna. Litlu fyrirtækjunum í Grindavík er að blæða út.

Við í Flokki fólksins erum orðin langþreytt á því að bíða eftir raunverulegum aðgerðum og úrbótum til handa fötluðu fólki. Það sem hér er í rauninni á ferð er sýndarmennska og ekkert annað þar sem við höfum ekki enn þá löggilt samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem allar þessar aðgerðaáætlanir byggja á. Allt það sem við erum að greiða atkvæði um hér og nú byggir á samningi sem ekki hefur verið lögfestur. Þetta er grín,

þar sem fólk er gjörsamlega niðurbrotið yfir því að nú er það hið frábæra starfsgetumat og framtíðin björt og falleg, allir eiga að komast yfir á almennan vinnumarkað. Það verður í rauninni að koma þessu frá sér þannig að fólk sé ekki í algeru áfalli, fólk sem við ættum frekast að hugsa um, fatlað fólk í samfélaginu. Við verðum að gera mun betur. Flokkur fólksins mun aldrei greiða atkvæði með slíkri hundslappadrífu eins og þetta er.

Virðulegi forseti. Að baki þessari framkvæmdaáætlun er mikil vinna sem unnin hefur verið í afar víðtæku samráði við hagsmunasamtök fatlaðs fólks, sveitarfélög og mörg ráðuneyti. 11 vinnuhópum var stýrt af fulltrúum hagsmunasamtaka fatlaðs fólks. Það eru því kaldar kveðjur sem hagsmunasamtökin fá frá Flokki fólksins og leitt að sjá að þau skuli ekki geta séð fyrir sér að styðja þetta góða mál. Framkvæmdaáætlunin er í reynd landsáætlun um innleiðingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og ég sé að samt sem áður fá þessar 60 aðgerðir sem fylgja henni víðtækan pólitískan stuðning og það er mikilvægt. Áætlunin mun hafa jákvæð áhrif á samfélag okkar þar sem enginn er skilinn eftir og þar sem öll fá tækifæri til að leggja sitt af mörkum og blómstra á eigin forsendum.

og ég frábið mér það sem hér er sagt af hálfu fulltrúa Flokks fólksins og vanvirðinguna sem kemur fram gagnvart þeim sem þau telja sig hér vera talsmenn fyrir, sem er bara hreint ekki, enda má sjá á töflunni að þau hafa enga trú á nokkrum hlutum sem gerðir eru af hálfu ráðherra. Það er bara orðin stefna þessa flokks að alveg sama hvað gert er þá þýðir það að þau taka ekki undir það. En það er velferðarnefnd þingsins sem kemur til með að framfylgja því sem framkvæmdaáætlunin sem við erum hér með undir er með á snærum sínum og verður verkefni næstu ára.

og furðulega framgöngu gagnvart því máli sem við erum sannfærð um að sé ekki gott mál. Ég ítrekaði hér við hv. formann velferðarnefndar hvers vegna samningur Sameinuðu þjóðanna, sem ég hef mælt hér fyrir fimm eða sex sinnum í þessum ræðustól, er ekki komin inn í lýðræðislegt ferli hér inni á Alþingi Íslendinga. Allt það sem við erum að greiða atkvæði um hér og nú, það er okkar sannfæring að það byggi ekki á réttum forsendum. Það er verið að byggja á einhverju sem hefur ekki verið leitt í lög.

Ég segi það og ég má hafa þá skoðun hér í ræðupúlti Alþingis um málefni fatlaðs fólks sem ég vil hafa án þess að það sé snúið út úr því, að ég sé með eitthvað óeðlilegar hvatir eða með einhverjar óeðlilegar fullyrðingar.

Það er búið að lögfesta valfrjálsu bókunina um kæruleiðir en þessi ríkisstjórn dregur lappirnar aftur og aftur við að lögfesta kæruleiðirnar. Hvers vegna? Spyrjum okkur að því. Hvers vegna í ósköpunum hefur þessi ríkisstjórn, sem er búin að hafa allan tíma í heiminum til að samþykkja þetta, hvers vegna

þingmenn ríkisstjórnarinnar hafi borið brigslyrði á þingmenn Flokks fólksins sem er vert að ávíta fyrir samkvæmt starfsreglum forseta. Forseti vill taka fram af þessu tilefni að það verður að gera greinarmun annars vegar á brigslyrðum og hins vegar því sem kalla má harða pólitíska umræðu. Þegar um er að ræða efnislegan ágreining um mál grípur forseti ekki þar inn í. En þetta er hins vegar atriði sem stöðugt þarf að hafa í huga, að þingmenn gæti orða sinna í samskiptum við aðra og í umræðum hér í þinginu.

Herra forseti. Við í Samfylkingunni styðjum það eindregið að hér sé komið á sambærilegum starfsskilyrðum í landbúnaði og tíðkast í nágrannalöndunum og að íslenskir framleiðendur hafi ekki lakara svigrúm til hagræðingar og samstarfs en tíðkast þar, innan þess ramma sem EES-rétturinn leyfir. Ég sem áheyrnarfulltrúi í atvinnuveganefnd lýsti mig samþykkan þessu máli en í ljósi ábendinga sem hafa borist síðustu sólarhringa og í ljósi þess hve miklar breytingar hafa verið gerðar á málinu og hversu víðtækar heimildir það felur í sér þá tel ég að það sé full ástæða til að kalla málið aftur inn í nefnd milli 2. og 3. umræðu og óska umsagna. Við sitjum hjá á þessu stigi málsins.

Við þurfum að efla og styrkja bændur og það hefur sjaldan verið ljósara en í því efnahagsástandi sem ríkir núna og ég ætla að horfa á þessa tillögu þannig þó að ég sé í grundvallaratriðum ósammála því hvaða leið meiri hlutinn velur sér hér. Betri leið væri, að mínu mati og okkar í Viðreisn, að láta reyna á það hvernig fyrirtæki geti sótt hagræðingu á grundvelli 15. gr. samkeppnislaga sem bjóða upp á slíka leið og ekki hefur verið látið á reyna hér.

Þetta var í fyrsta skipti sem ég heyrði að Landsbankinn hefði ákveðið að leggja fram skuldbindandi tilboð í tryggingafélagið. Allar vangaveltur um að ég hafi mátt vita, lesið í orðróm eða sofið á verðinum eru tilraun til að draga athygli frá kjarna máls. Stefna stjórnvalda eins og hún hefur birst í stjórnarsáttmála, eigendastefnu ríkisins fyrir fjármálafyrirtæki, auk fjárlaga og fjármálaáætlunum síðustu ára og í fjölmiðlum er skýr. Kjarni málsins er þessi: Það er ekki í samræmi við eigendastefnu ríkisins að ríkisbanki kaupi tryggingafélag á markaði. Ég er í grundvallaratriðum ósammála því að ríkisbanki sem ríkið endaði með í fanginu og ætlaði að selja innan fimm ára en á enn auki umsvif sín, stígi inn á nýjan samkeppnismarkað og verji 29 milljörðum í kaup á tryggingafélagi á markaði. Við skulum staldra aðeins við þessa staðreynd. Ríkisstjórn Samfylkingarinnar stofnsetti Bankasýsluna 2010 til að selja Landsbankann innan fimm ára. Í millitíðinni eignuðumst við Íslandsbanka og erum enn í miðju verki við að losa um það eignarhald. Það er því með mestu ólíkindum að við séum ekki bara með Landsbankann á efnahag á árinu 2024 heldur er hann farinn að sækja inn á tryggingamarkaðinn. Svo höfum við í millitíðinni eignast hóp stjórnmálamanna sem er bara alfarið orðinn á móti því að losa aftur um eignarhaldið. Ég styð hins vegar þá stefnu að ríkið haldi á kjarnaeignarhlut, sem gæti verið á bilinu 35–40%, en skrái svo bankann og fái að öðru leyti dreift eignarhald. Þetta er meginástæða þess að ég hef gert alvarlegar athugasemdir við stöðu þessa máls. Hér hefur ríkisfyrirtækið Landsbankinn farið gegn þeirri stefnu sem við, sem erum lýðræðislega kjörin til að haga eignarhaldi á ríkisfyrirtækjum, höfum lagt upp með. Við getum rætt um það hvernig þetta gerist. Svarið við því er svo sem augljóst fyrir mér. Það er gert ráð fyrir því að bankaráð Landsbankans haldi Bankasýslunni upplýstri og leiti þar samráðs. Það virðist ekki hafa verið gert. Þetta mál snýst um prinsipp. Þetta snýst um það hvað stjórnvöld hafa ákveðið um framtíð fjármálamarkaðarins og hlutverk ríkisins á honum. Í sérstakri eigendastefnu ríkisins fyrir fjármálafyrirtæki segir að stefnan sé að draga úr eignarhaldi ríkisins á fjármálamarkaði og nýta það bundna fé sem þar er í innviði samfélagsins. Svo má benda á að væri Landsbankinn ekki að gera tilboð í tryggingafélag fyrir 29 milljarða gæti bankinn greitt viðbótararð í ríkissjóð allra landsmanna upp á marga milljarða. Á því á eigandi bankans að sjálfsögðu að hafa skoðun og hana hef ég, enda erum við að fjármagna aðgerðir til að stuðla að friði á vinnumarkaði, við glímum við kostnað vegna náttúruhamfara og annarra verkefna sem kosta og viðbótararðgreiðslur myndu hjálpa í því verkefni. Þetta snýst þess vegna ekki um það hver sagði hvað hvenær, þrátt fyrir að það henti ákveðnum stjórnmálamönnum ágætlega að dvelja þar frekar en að hafa skýra skoðun á stórri, pólitískri stefnumarkandi ákvörðun. forseti. Það kom fram hjá Bankasýslunni síðastliðinn sunnudag að hún hefði ekki fengið formlegt erindi frá Landsbankanum um viðskiptin en stofnunin fer með 98% hlut í félaginu og tæplega 99,8% atkvæðavægi og ber samkvæmt lögum að fara með eignarhald ríkisins á félaginu. Til að fylgja málinu eftir óskaði ég bréflega eftir því að Bankasýslan staðfesti við ráðuneytið hvort málið hefði verið borið undir stofnunina eða fengið umfjöllun í stjórn stofnunarinnar og hvað hafi komið fram á þeim fundum. Í því samhengi má benda á að í eigendastefnu ríkisins fyrir fjármálafyrirtæki og ákvæði í lögum um Bankasýslu ríkisins og samningi milli bankans og Bankasýslu ríkisins eru lagðar umtalsverðar kvaðir á fjármálafyrirtæki í eigu ríkisins og Landsbankann sérstaklega, í tilfelli samningsins, um upplýsingagjöf til eiganda um rekstur, efnahag og eignasölu eða kaup á eignum. Samkvæmt eigendastefnu ber fjármálafyrirtæki að kynna Bankasýslunni fyrir hönd eiganda fyrirætlanir um meiri háttar breytingar á starfsemi þess. Sömuleiðis skuli tilkynna um annað sem er á döfinni hjá félagi og rétt þykir að eigandi sé upplýstur um ef sérstök ástæða þykir. Almennt er litið svo á að stjórn félagsins geti verið skylt að leggja málefni sem eru sérstaklega þýðingarmikil eða teljast óvenjuleg í starfsemi félagsins undir hluthafafund. Að mati ráðuneytisins teljast kaup á félögum á nýjum markaði til mikilvægra og umfangsmikilla ráðstafana. Þá er ekki síður mikilvægt að hafa í huga að í lögum um Bankasýslu ríkisins kemur fram að meginhlutverk Bankasýslunnar sé að sjá um samskipti ríkisins við fjármálafyrirtæki sem ríkið á eignarhlut í og tengjast eigendahlutverki þess. Ekki er gert ráð fyrir að ráðherra beini tilmælum til fjármálafyrirtækja vegna ákvarðana er snúa að eignarhaldi ríkisins eða rekstri fyrirtækisins en líkt og fram kemur í eigendastefnu kemur það þó ekki í veg fyrir að fjármálafyrirtæki geti upplýst ráðuneytið eða ráðherra um stefnumarkandi mál. Fyrir utan upplýsingagjöf er einnig vert að nefna að í fyrrgreindum skjölum koma fram áherslur um stuðning við samkeppni og um að íslensk fjármálafyrirtæki séu í fjölbreyttu, heilbrigðu og dreifðu eignarhaldi. Hvorki eigendastefna né samningur við Landsbankann gefa tilefni til þess að fjármálafyrirtæki í eigu ríkisins kaupi mikilvæga starfseiningu í eðlisólíkri fjármálastarfsemi. Ég tel að það leiði af þessu að ekki sé ásættanlegt að stjórn bankaráðs Landsbankans beri ekki viðskipti af þessum toga undir eigendur félagsins, sem Bankasýsla ríkisins fer með fyrir þeirra hönd. Þá sé það heldur ekki til þess fallið að auka traust á eignarhaldi ríkisins á fjármálafyrirtækjum. Mál af þessum toga hefði átt að koma tímanlega til umfjöllunar í stjórn Bankasýslu ríkisins.

Í bréfinu kemur fram að stofnunin var ekki upplýst um þau viðskipti sem hér um ræðir og fékk fyrst að vita um þau þann 17. mars sl. um klukkan fimm. Tekur stofnunin hins vegar undir þau rök og þær áhyggjur sem ég setti fram í bréfi mínu til Bankasýslunnar

Þá fékk stjórn Bankasýslunnar þann 20. júlí sl. upplýsingar um að ekki hefðu komist á formlegar viðræður milli aðila. Ekkert hafi í reynd heyrst síðan af málinu með formlegum hætti. Hélt stofnunin fund með Landsbankanum í gær, 19. mars, og sendi í framhaldinu bréf til bankaráðs þar sem óskað var ítarlegra skýringa á málinu, því ferli sem unnið var eftir og hvernig það samræmist eigendastefnu ríkisins og samningi milli Bankasýslunnar og bankans um almenn og sértæk markmið um rekstur bankans. Þá var þess krafist að aðalfundi bankans, sem boðaður var þann 20. mars, yrði frestað um fjórar vikur og hefur bankaráð orðið við þeirri kröfu. Mun Bankasýslan upplýsa ráðuneytið um framvindu mála.

í hlaðvarpinu Þjóðmál 2. febrúar síðastliðinn og lagðist gegn slíkum kaupum. Það gerði hún aftur í Facebook-færslu núna á sunnudaginn. Það að tala um þetta er ekki tilraun til að draga athyglina frá kjarna máls, hæstv. ráðherra. hvað gerðist þarna á milli, virðulegi forseti? Það er spurningin sem brennur á mér. Hæstv. ráðherra fer með yfirstjórnunar- og eftirlitsskyldur gagnvart Bankasýslu ríkisins. Ráðherra er vörslumaður ríkiseigna, gæslumaður almannafjár, og ráðherra ber ábyrgð á því að meðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum sé ekki aðeins í samræmi við lög heldur einnig í samræmi við eigendastefnu ríkisins sem hæstv. ráðherra talaði hér um. Þetta er kjarni málsins í þessari umræðu. Ráðherra hefur líka sérstaka heimild samkvæmt lögum um Bankasýsluna til þess að beina tilmælum til stofnunarinnar vegna einstakra mála. Spurning mín til hæstv. ráðherra er þessi: Í ljósi þess að ráðherra vissi af þessum þreifingum Landsbankans og var spurð um þær, tjáði sig um þær strax í byrjun febrúar, og í ljósi þess að ráðherra telur augljóslega kaupin ganga gegn eigendastefnu ríkisins, hvers vegna beitti ráðherra þá ekki þeim lagaheimildum sem hún sannarlega hefur til þess að reyna að hindra að kaupin næðu fram að ganga? Hvers vegna ekki? Hvernig beitti hæstv. ráðherra sér í þessu máli, ekki bara núna frá því á sunnudaginn heldur á tímabilinu 2. febrúar til 17. mars? Með hvaða hætti beitti hæstv. ráðherra sér á þessum tíma?

Forseti. Fyrst til að nefna það þá veit ég ekki til þess að þessari heimild um að beina tilmælum með þeim hætti sem hv. þingmaður nefnir hafi nokkru sinni verið beitt, en sannarlega er heimild til þess að gera það. Í mínum huga er hér verið að snúa hlutum á hvolf. Það er bankaráð sem hefur skýra skyldu til að upplýsa Bankasýsluna, bæði með vísan í almennar reglur, eigendastefnu og sérstakan samning þar á milli. Þar af leiðandi er ljóst að bankaráð átti að upplýsa Bankasýslu um það sem þarna var á ferðinni. Það að ég hafi heyrt orðróm um það, eins og margir aðrir, að Landsbankinn hefði áhuga á því að gera tilboð í félagið þá er þar um að ræða orðróm sem átti við um önnur félög líka.

hefði með formlegum hætti gert athugasemdir við og kallað það fram hvort Landsbankinn myndi gera bindandi kauptilboð? Það er áhugavert að Landsbankinn sjálfur tilkynnti til Kauphallarinnar á sunnudeginum

heldur virðist að bankinn hafi litið svo á að þetta gæti jafnvel haft verðmyndandi áhrif á skuldabréfin. Það segir mér að það hefði verið undarlegt ef ég hefði með formlegum hætti gert athugasemdir við orðróm sem fyrirtæki á markaði gera ekki þegar hann er til staðar. Bankaráðið átti að upplýsa Bankasýsluna og Bankasýslan hefði þá verið í færum um að upplýsa mig, en fékk þetta aldrei formlega til sín og þar af leiðandi er erfitt að láta það fyrirkomulag sem við erum búin að binda í lög virka þegar því er ekki fylgt.

afar ófaglegt af sér að gefa út sérstaka yfirlýsingu um orðróm en í því bréfi er sérstaklega talað um yfirlýsingu hæstv. fjármálaráðherra frá 6. febrúar síðastliðnum. Hvar er þessi yfirlýsing? Hvar hefur þessi yfirlýsing birst? Er í alvörunni verið að kalla það sérstaka yfirlýsingu frá hæstv. fjármálaráðherra að mbl.is hafi eitthvað eftir henni sem hafði birst í hlaðvarpinu Þjóðmálum nokkrum dögum áður? Hvers konar stjórnsýsla er þetta Mér heyrist á hæstv. ráðherra að hún hafi ekkert beitt sér á þessu tímabili sem ég spurði um, hafi ekki gripið til neinna ráðstafana vegna málsins. En ég trúi þó ekki öðru en að ráðherra hafi,

forseti. Það lá ekki fyrir að skuldbindandi samningur væri í undirbúningi og þess vegna var ekki tímabært að gera slíkt. Það að ég hafi svarað spurningu um orðróm, og nefndi sérstaklega að það væri orðrómur og ég hefði engar upplýsingar um að það væri í hendi, enda var það ekki í hendi heldur var einhver áhugi og einhverjar viðræður það var það sem ég gerði og sagði mína skoðun. Sú skoðun liggur fyrir, stjórn Bankasýslunnar þekkti þá skoðun og aðrir líka, sömuleiðis stjórnendur bankans. Ég átti fund í febrúar með stjórnendum bankans, almennan fund um almenn málefni bankans þar sem bar á góma áhugi á að mögulega gera tilboð eða áhugi á því að stíga inn á tryggingamarkað og vísaði ég í eigendastefnu og stefnu ríkisstjórnarinnar. Mín skoðun og minn vilji lá því algjörlega fyrir. Það er merkilegt að svo virðist sem stjórnarandstaðan hoppi á milli þess að líta á Bankasýsluna sem sjálfstæða, með einhverja fjarlægð frá ráðherranum, og ekki. Ferillinn sem við erum búin að koma fyrir er algjörlega skýr. Hann er þannig að Bankasýslan hefði haft samband við mig hefði hún vitað og verið með formlegt erindi um að þetta stæði til eða væri komið í höfn. Það vissi hún á sunnudaginn, þá talaði ég við Bankasýsluna og ekki fyrr.

Það er mikilvægt að fá hér skýr svör í umræðunni fyrir þessi fyrirtæki, svona grundvallarfyrirtæki í landinu. Því miður hafa stjórnarathafnir Sjálfstæðisflokksins miklu frekar rýrt traustið. Við getum rifjað hér upp ýmis mál: Salan á Borgun.,

Hvernig ætlar hún að beita sér, þessi ágæti ráðherra, til þess að byggja upp traust á Landsbankanum á ný sem hefur greinilega rýrst í þessari umræðu?

Mér finnst mjög mikilvægt og ég vænti þess að ráðherra hafi hugsað út í það hvað hún ætlar sér til þess að við náum á ný trausti á þessar stofnanir. Þess vegna er áhugavert að heyra hvað hæstv.

Fyrst, bara til að nefna það, er það Bankasýslan sem hefur það hlutverk að sjá um samskipti við fjármálafyrirtæki og hafa eftirlit með framkvæmd eigendastefnu og samningum ríkisins við viðkomandi fyrirtæki. Málefni af þessu tagi hefði þar af leiðandi átt að berast Bankasýslu ríkisins. Um stöðu bankastjóra eða stjórnenda bankans þá þekki ég til starfa bankastjórans af góðu einu. Hún svarar til bankaráðsins, bankaráðið upplýsir Bankasýsluna og Bankasýslan upplýsir mig. Hér hafa samskipti og upplýsingaskipti ekki verið eins og þau hefðu átt að vera miðað við það fyrirkomulag sem lagt er upp með og skrifað er út. Heilt yfir er ég þeirrar skoðunar að Landsbankinn og stjórnendur hans hafi staðið sig vel í sínum störfum. Það ríkir þokkalegt traust og bara ágætt traust um þá starfsemi og ég geri ráð fyrir því að svo verði áfram. Núna er bankaráð Landsbankans með spurningar frá Bankasýslunni sem þau fá sjö daga til að svara.

Það skiptir máli að það liggi fyrir til að hægt sé að skoða næstu skref. En bara þannig að það sé ítrekað hér aftur, það sem er kjarni máls er að það samræmist ekki eigendastefnu ríkisins fyrir fjármálafyrirtæki að ríkisbanki stígi inn á nýjan samkeppnismarkað og kaupi upp félag á almennum markaði og þenji út sinn rekstur þegar við erum með á stefnuskrá

Það er nú svolítið einkennilegt að heyra það að hér sé bara lýst yfir algeru trausti á þá sem fara með stjórn bankans þegar við erum að ræða hérna um

Frú forseti. Ég nefni aftur og svara spurningu hv. þingmanns í síðara svari að stjórnendur Landsbankans bera sín mál samkvæmt reglum undir bankaráð Landsbankans. Bankaráðið hefur skyldu til að upplýsa og koma ákveðnum upplýsingum til Bankasýslunnar sem virðist ekki hafa verið gert og þess vegna kallar Bankasýslan eftir ákveðnum upplýsingum. Það að bankaráðið hafi ekki upplýst Bankasýsluna um atvik máls og stöðu máls eins og því ber að gera er auðvitað ekki ásættanlegt. Hefði það verið gert hefði atburðarásin orðið önnur. Þetta skiptir máli og þess vegna skiptir máli að fá þær upplýsingar fram, bæði hvers vegna það var ekki gert og hvernig þessi ákvörðun kom til hjá bankaráði Landsbankans.

Virðulegur forseti. Þegar hæstv. fjármálaráðherra lét þau ummæli falla á Facebook að Landsbankinn fengi ekki að kaupa tryggingafélagið TM á sinni vakt án þess að samhliða færi fram einkavæðing Landsbankans vöknuðu upp áleitnar spurningar. Hvers vegna talaði ráðherrann eins og hún hefði það yfir höfuð í hendi sér að einkavæða Landsbankann þegar fyrir liggur að ríkisstjórnin hefur sammælst um að gera það ekki? Hvers vegna mætir ráðherra í samfélagsumræðuna með innantómar hótanir um einkavæðingu ef banki í ríkiseigu gerir ekki það sem ráðherrann vill?

Frú forseti. Það sem ég sagði í yfirlýsingu minni var að af þessum viðskiptum yrði ekki með mínu samþykki.

Ég var ekki að hóta einu eða neinu. Það er ekki í samræmi við eigendastefnu ríkisins fyrir fjármálafyrirtæki að bankinn ríkisvæði tryggingafélag. Þar af leiðandi er það hvorki í samræmi við stjórnarsáttmála né eigendastefnu að þessi viðskipti fari í gegn.

þá hefði verið hægt að fylgja þeim ferlum og hafa þá stjórn á atburðarásinni sem leikreglurnar gera ráð fyrir að hægt sé að gera, því að það er Bankasýslan sem hefur það hlutverk að sjá um þessi samskipti við fjármálafyrirtæki og hafa eftirlit með framkvæmd eigendastefnu og samningum ríkisins í viðkomandi fyrirtæki. Ef Bankasýslan er ekki með upplýsingar um það þá getur Bankasýslan ekki upplýst ráðherra um það. Ráðherra og ráðuneytinu er ætlað að hafa almennt eftirlit með Bankasýslunni, þ.e. hvort hún sinni hlutverki sínu og geri það í samræmi við lög,

Virðulegi forseti. Ég hef nú heyrt þessi svör áður en þau eru í raun ekki svör við minni spurningu, sem er í fyrsta lagi: Hvers vegna gefur ráðherra út innihaldslausar hótanir um að einkavæða Landsbankann þegar hún veit að það stendur ekki til í þessari ríkisstjórn? Ég vil vitna beint í hæstv. ráðherra. Í umræddri færslu segir hæstv. ráðherra: „Þessi viðskipti verða ekki að veruleika með mínu samþykki, nema söluferli Landsbankans hefjist samhliða.“

Frú forseti. Þarna komum við aftur að prinsippinu. Um banka í ríkiseigu gilda önnur lögmál en banka á einkamarkaði og þetta er einfaldlega áminning um þennan eðlismun. Ég var ekki að beita neinum innihaldslausum hótunum. Ég sagði sérstaklega að þetta myndi ekki fara í gegn með mínu samþykki. Þarf hluthafafund eða þarf ekki hluthafafund? Nú, ef það þarf hluthafafund þá er hægt að koma vilja eigandans til skila. Ef það þarf ekki, er tilboðið þá skuldbindandi eða er það það ekki? Eru einhverjar heimildir eða leiðir til að koma í veg fyrir að þessi viðskipti eigi sér stað eða telur hv. þingmaður að eigandinn eigi yfir höfuð ekki að hafa neina skoðun á því hvort þessi viðskipti fari í gegn eða ekki? Á meðan málið er í þessu ferli, þar sem við bíðum upplýsinga frá bankaráðinu, þá verðum við að gefa þeim þann tíma sem þau fá til þess að svara því með hvaða hætti,

Margt gott hefur þó verið gert. Það hefur verið skerpt á regluverki og gagnsæi aukið, þó aðallega í gegnum EES-tilskipanir. Samt gerast mistökin ítrekað og kostnaður af slíkum mistökum getur verið býsna mikill. Það er rétt að hafa í huga að við erum hér á örmarkaði. Hér ríkir fákeppni á mörgum sviðum og það liggur fyrir að erlendir aðilar hafa engan áhuga á því að reyna að útvíkka starfsemi sína og koma hingað meðan krónan er gjaldmiðillinn sem við notumst við. Þeim mun mikilvægara er að við setjum ekki bara leikreglur sem sem vernda eigendur og viðskiptavini, heimili og fyrirtæki heldur að við tryggjum að farið sé eftir þessum leikreglum. Þá erum við komin að fréttum vikunnar þar sem við erum enn að reyna að komast til botns í því hvað gerðist,

Er það ekki á borði ráðherra að hefja frumkvæðisathugun á einhverju því sem hún er ekki sátt við og hún ber ábyrgð á?

Frú forseti. Sú athugun sem er í gangi er eftir þeim leikreglum sem við sjálf höfum sett, sett, sem eru þær að Bankasýslan sendir bréf á bankaráð Landsbankans og óskar eftir upplýsingum um aðdraganda og ákvarðanir og annað í þessu máli til að geta lagt mat á það hvernig það gerðist og með hvaða hætti bankaráð hefði átt að upplýsa Bankasýsluna, sem það gerði ekki. Það er sú athugun sem er í gangi og er í samræmi við þær leikreglur sem við hér höfum sett. Það er eftiráathugun að fara í málið með þessum hætti. Það liggur fyrir að hæstv. ráðherra hafði vitneskju um að þetta gæti verið yfirvofandi en einhverra hluta vegna virðist ráðherra ekki hafa gripið inn í og telur nú að það hafi verið Bankasýslan, sem Sjálfstæðisflokkurinn sjálfur er búinn að slátra í raun og veru það tekur enginn mark á Bankasýslunni lengur vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn sjálfur sagði á sínum tíma: Við ætlum að leggja Bankasýsluna niður. Og hvers vegna á þá að nota hana sem spil í þessu? Nú á að kenna bankaráðinu

Frú forseti. Ég ætla mér ekki að slátra einu né neinu eða einum né neinum og bara legg það ekki í vana minn að gera það. Ég er hér til að upplýsa um þann feril sem er í gangi, þá athugun sem er í gangi, og ég er hér til að skýra það að já, það var orðrómur um að Landsbankinn hefði áhuga á að kaupa tryggingafélag. Ég sagði mína skoðun á þeim orðrómi með þeim fyrirvara að það væri orðrómur. að það væri orðrómur. Þegar það var greinilega ákveðið að bankinn ætlaði sér að gera þetta tilboð þá átti bankaráð að upplýsa Bankasýsluna um það,

Það sem okkur vantar núna fyrst og fremst eru svör svör við því hvers vegna almenningur stendur enn og aftur frammi fyrir því að teknar eru afdrifaríkar ákvarðanir um eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum án þess að hæstv. fjármálaráðherra kannist við að bera nokkra ábyrgð á því sem gerist. Blekið er varla þornað á áliti umboðsmanns Alþingis um söluna á Íslandsbanka sem hæstv. þáverandi fjármálaráðherra þessarar ríkisstjórnar taldi sig enga ábyrgð bera á. Umboðsmaður var sem kunnugt er ekki sammála því, benti á að það er svo sannarlega hæstv. fjármálaráðherra sem ber ábyrgð á því að lögum sé fylgt í svona málum.

að þessi umræða um hver gerði hvað og hvenær sé tilraun til að draga umræðuna frá kjarna máls. Er kjarni máls ekki hver ber ábyrgð á því að við stöndum frammi fyrir því að hæstv. ráðherra vilji rifta kauptilboði sem er skuldbindandi á markaði löngu eftir að möguleiki var á að grípa inn í? Þessi framsetning lýsir skilningsleysi á þeim trúnaðarbresti sem komið hefur upp í málum af þessum toga. Það er ekkert lesið í samfélagið og stöðuna hingað til.

Hér er bara pakkað í vörn, ekki leitað leiða til að bæta verklag og skoða hvað má betur fara. Þess vegna stöndum við hér enn og aftur með ótal spurningar. Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við síðustu sölu á eignarhlut í fjármálafyrirtæki var að leggja niður Bankasýsluna. Haldinn var blaðamannafundur þar sem því var lýst yfir að þar með væri ríkisstjórnin að taka ábyrgð á málinu, með því að leggja framkvæmdaraðilann niður; aðilann sem hafði ekki staðið sig í stykkinu. Tæpum tveimur árum síðar, á sama tíma og ríkisstjórnin leggur nú fram frumvarp um áframhaldandi sölu á Íslandsbanka án aðkomu Bankasýslunnar, væntanlega vegna vantrausts til hennar, berast fréttir af því að Landsbankinn hafi gert bindandi kauptilboð sem hafi verið tekið upp á 29 milljarða kr. í Tryggingamiðstöðina. Stjórn bankans, sem valin er af Bankasýslunni í umboði hæstv. fjármálaráðherra, tekur þessa ákvörðun

í ljósi þess að ríkisstjórn og fyrrum ráðherra lýstu í raun vantrausti í garð Bankasýslunnar á sínum tíma með því að leggja stofnunina niður. Við þurfum svör við því hvernig á því stendur að hæstv. fjármálaráðherra hafi ekki beitt sér fyrir því að eigendastefnu ríkisins í tilviki Landsbanka Íslands hafi verið fylgt og við þurfum svör við því

Nú segir hæstv. ráðherra að það sé óljóst hvort hluthafafund þurfi til til að samþykkja þetta tilboð þegar það liggur alveg fyrir að allir fyrirvarar í þessu máli hafa verið gerðir opinberir eftir því sem ég best veit. Það sem ráðherra ætti hins vegar að vera meðvituð um, og ef hún hefði fylgt þessu betur eftir og Sjálfstæðisflokkurinn undanfarin ár sem flokkurinn hefur rekið Bankasýsluna, að það hefði verið hægt í gegnum Bankasýslu ríkisins að koma slíkum fyrirvara inn í samþykktir félagsins um að eðlisbreytingu eða mikilsverða hagsmuni í rekstri bankans þyrfti að bera undir hluthafafund. Þá værum við mögulega í annarri stöðu. En það var ekki gert þannig að slíkur fyrirvari er einfaldlega ekki til staðar og ekkert stefnir í slíkan hluthafafund, a.m.k. miðað við opinberar upplýsingar. Forseti. Hér er enginn að gera athugasemd við það að ráðherra hafi haft skoðun á þessu máli eða á því sem er gert í rekstri bankans eftir á. Það er verið að gera athugasemd í öllu þessu ferli við hvenær þessi skoðun birtist og aðgerðir til að fylgja henni eftir.

hafi átt sér stað um skoðun ráðherra á þessu máli í formi hlaðvarpsþáttar. Tala aðilar hér ekki saman nema í gegnum slíkar skeytasendingar? Við þurfum svör við því, forseti, hvaða afleiðingar það muni hafa fyrir íslenskan almenning að hæstv. ráðherra og ríkisstjórnin hafi sofið svona stórkostlega á verðinum í þessu mikilvæga máli sem gæti leitt til skaðabótaskyldu og þar með falið í sér mikinn kostnað fyrir íslenskan almenning ef kaupunum á að rifta. Það er kjarni Það er kjarni málsins; sú skaðabótaskylda sem mögulega er að myndast hér. Forseti. Við höfum reynslu af svona máli hér inni þar sem enginn vilji var til að taka ábyrgð á stöðunni. Allir bentu á einhvern annan. Nú er það svo að það er ekki hægt að leggja sömu stofnunina niður oftar en einu sinni. Hvað ætlar hæstv. ráðherra og þessi ríkisstjórn að gera þá? Um hvað mun næsti blaðamannafundur snúast?

hér í landinu. Heimilin eru í miklum erfiðleikum. Það sem við horfum á núna er algjört öngþveiti hér í aðhaldi að stærsta bankanum. Síðan er seðlabankastjóri ekkert á þeim buxunum

til stjórnenda sem fara á bak við stjórnmálamennina sem bera ábyrgð á bankanum, fara á bak við þjóðina, fara gegn þeirri stefnu sem uppi er. Auðvitað er ekki hægt að bera mikið traust til slíkra aðila þeir þurfa að sæta ábyrgð. Hver sem hún verður gefur það augaleið að ef menn ætla að efla traust á bönkunum þannig að almenningur fari að treysta þessum stofnunum í frekari mæli þá verður það að gerast með því að þeir sem stíga út fyrir strikið sæti einhverri ábyrgð. Það er auðvitað algert lágmark.

var einmitt sameining og yfirtaka bankans, sem er núna að selja, á TM. Það átti að skapa gríðarlegan arð og auð og viðskiptatækifæri og bréfin í Kviku blésu upp og einhverjir nutu þess ávinnings að fá jafnvel kaupréttarsamninga í kjölfarið. Nú er allt í einu þetta orðið hálfgerður myllusteinn

Þetta þarf að skýra nánar. Þetta er ekki mjög trúverðugt ferli. Þær skýringar sem hafa komið hér fram og hvernig hæstv. ráðherra er að forðast ábyrgðina með því að vísa henni á

líta til þess að hafa bankaelítuna í forgrunni og ef það á að hreyfa við fólki sem fer alveg þvert á stefnu stjórnvalda,

ofurvexti af fólkinu. Ég sé að tíma mínum er lokið en það er vert að huga að því að

Virðulegur forseti. Ég þakka góða og greinargóða yfirferð hæstv. fjármálaráðherra. Ég ætla í ræðu minni hér, forseti, að einblína á málflutning Samfylkingarinnar í þessu máli sem mér þykir vera með miklum ólíkindum. Það var til að mynda ótrúlegt að hlusta á formann Samfylkingarinnar í Kastljósi í gærkvöldi. Í aðra röndina talaði hún um sjálfstæði Bankasýslunnar, en í hina lýsti hún mikilli furðu yfir því að fjármálaráðherra hefði ekki stigið sjálf fyrir fram inn í kaup Landsbankans á Tryggingamiðstöðinni. Sú afstaða formannsins stenst enga skoðun herra forseti. Drepum niður í eigendastefnu ríkisins fyrir fjármálafyrirtæki sem nær til þeirra fjármálafyrirtækja sem Bankasýsla ríkisins hefur umsjón með. Þar segir, með leyfi forseta: „Meginverkefni Bankasýslu ríkisins er að sjá um samskipti ríkisins við fjármálafyrirtæki sem ríkið á eignarhluti í og tengjast eigendahlutverki þess. Þau samskipti eiga að meginstefnu til að fara fram í gegnum stjórnir fjármálafyrirtækjanna. Vegna armslengdarsjónarmiða laganna er ekki gert ráð fyrir að þessir aðilar eigi bein samskipti við fjármála- og efnahagsráðuneytið eða ráðherra vegna ákvarðana er snúa að eignarhaldi ríkisins eða rekstri félaganna.“ Upplýsingar Upplýsingar um fyrirhuguð kaup eru lögum samkvæmt innherjaupplýsingar, en samt taldi formaðurinn að „hundruð opinberra starfsmanna” eins og hún orðaði það, hefðu átt að getað upplýst fjármálaráðherra nægilega um fyrirhuguð viðskipti til að hún stigi inn í og gerði eitthvað í þeim, viðskipti sem bankaráð Landsbankans hafði ekki einu sinni upplýst Bankasýsluna formlega um og það þrátt fyrir að í fyrrgreindri eigendastefnu segi að fjármálafyrirtæki skulu bera allar meiri háttar aðgerðir undir hana, sem kaup að andvirði tæplega 30.000 millj. kr. auðvitað eru. Og einnig þrátt fyrir að, til að endurtaka skýr orð eigendastefnunnar, að vegna armslengdarsjónarmiða sé ekki gert ráð fyrir beinum samskiptum við fjármála- og efnahagsráðuneytið eða ráðherra vegna ákvarðana er snúa að rekstri félaganna. Formaður Samfylkingarinnar taldi það svo engan veginn kjarna máls að ríkisbanki væri hér að soga til sín og ríkisvæða tryggingafélag á almennum markaði.

til ráðherra fyrir ákvarðanatökuferlið í þessu máli upp á punkt og prik eins og lagt er upp með í hinni ágætu eigendastefnu og eins og ég hef rakið nú í tvígang. Þá gagnrýndi formaðurinn að Bankasýslan, sem Samfylkingin kom á fót, hefði ekki verið lögð niður innan fimm ára frá stofnun líkt og til stóð. Hún nefndi reyndar ekki að Bjarni Benediktsson, þá fjármálaráðherra, lagði til niðurlagningu stofnunarinnar með frumvarpi fyrir níu árum síðan. Við það tilefni sagði Össur Skarphéðinsson, þingmaður og fyrrum formaður Samfylkingarinnar, í ræðustól Alþingis með leyfi forseta: „Eins og hæstv. fjármálaráðherra er kunnugt um er ég algjörlega mótfallinn frumvarpinu og skil ekkert í honum að vera að kalla yfir sig öll þau vandræði sem munu hljótast af því að samþykkja það.“ samþykkja það.“ Samfylkingunni hefur því snúist hugur um þetta mál og það er reyndar alls ekki einsdæmi um þessar mundir. Formaðurinn nefndi það ekki heldur en rifja má upp í þessu samhengi að fimm ára líftíminn miðaðist við að búið yrði að losa um eignarhald ríkisins í fjármálafyrirtækjum, þar á meðal Landsbankanum. En formaður Samfylkingarinnar kveðst hins vegar algjörlega mótfallin því að selja Landsbankann. Formaðurinn fékkst hins vegar ekki til að svara hvað henni fyndist um fyrirhuguð kaup Landsbankans á Tryggingamiðstöðinni. Enda væri það, líkt og áður segir að áliti formannsins, ekki kjarni máls. Forseti. Ég ætla að leyfa mér hér að lýsa yfir miklum vonbrigðum með málflutning Samfylkingarinnar í þessu máli sem svo augljóslega kýs að kasta ryki í augu almennings. að því að hér hafi átt sér stað einhver meiri háttar misstig ráðherra þegar svo er alls ekki. Í þessu máli er fyrirkomulag ráðherra algerlega skýrt. Vegna armslengdarsjónarmiða er ekki gert ráð fyrir að fjármálafyrirtæki í eigu ríkisins eigi bein samskipti við fjármálaráðherra vegna ákvarðana er snúa að rekstri félaganna. Punktur, frú forseti. Hér hefur ráðherra ekki gert neitt nema hið rétta í stöðunni. Að reyna að halda öðru fram er — og ég segi það aftur — aum tilraun til að slá ryki í augu almennings. Aumast af öllu er svo að hafa svo ekki skoðun á aðalatriði máls sem er kýrskýrt hjá okkur í Sjálfstæðisflokknum: Ríkið á ekki að eiga tryggingafélag.

Virðulegur forseti. Að eiga banka eða eiga ekki banka. Um það snýst tilvistarkrísa ríkisstjórnarinnar þennan daginn, en því miður er það svo að þessi ríkisstjórn virðist hvorki geta átt banka né selt banka þess að klessukeyra á það litla traust sem eftir situr hjá þjóðinni gagnvart fjármálamarkaði á Íslandi. Þetta mál og Íslandsbankamálið eru lifandi vitni þess að það þarf nýja stjórn og nýja stefnu í þessum málum sem öðrum hér á landi. Stefna Pírata er skýr. Landsbankinn skal vera í eigu þjóðarinnar áfram en við viljum ekki bara að Landsbankinn hagi sér eins og hvaða banki sem er heldur að eigendastefna ríkisins endurspegli samfélagsleg markmið, ekki að hámarka arð heldur þrýsta markaðinum til að verða betri með því að bjóða góða þjónustu, hagstæð lán og fjárfesta af ábyrgð. Útvíkkun á þeim sjónarmiðum yfir í tryggingafélög gæti líka verið til góðs enda er um eðlislíka starfsemi að ræða sem öll heimili verða að geta stólað á og betra að þar sé aðili á markaði sem starfar eftir eigendastefnu um almenningshagsmuni frekar en gróðasjónarmið. En til þess þarf eigendastefnan að vera samfélagsmiðuð. Píratar munu því leggja til þingsályktunartillögu sem er ætlað að gera fjármálaráðherra skylt að hefja sem fyrst vinnu við viðauka við almenna eigendastefnu fyrir hvert félag í eigu ríkisins sem fjalla á á ítarlegan hátt um atriði sem ekki eiga heima í almennri eigendastefnu. Meðal þess sem viðauki við almenna eigendastefnu myndi skýra væri ástæða eignarhalds ríkisins á viðkomandi fyrirtæki og markmið með eignarhaldinu, hvert hlutverk viðkomandi fyrirtækis er og ekki síður hvaða hlutverki viðkomandi fyrirtæki á ekki að gegna. Á meðan það er ekki að gegna. Á meðan það er ekki sjálfstætt markmið Pírata að ríkið eigi áfram hlut í Íslandsbanka þá er það alveg skýrt af okkar hálfu að þessi ríkisstjórn er rúin trausti til að selja þennan banka ef hún hafði það nokkru sinni. Sömuleiðis kemur það ekki til greina af hálfu Pírata að selja hluti í Íslandsbanka án þess að um það náist víðtæk samfélagsleg sátt. Tillögur ráðherra um að fella sérstakar hæfisreglur stjórnsýslulaga úr gildi í næsta söluferli sýnir svo bersýnilega að ríkisstjórnin er ekki einungis ófær um að selja banka heldur er hún algjörlega vanhæf til þess að læra af eigin mistökum. Það er komið nóg af fúski, virðulegi forseti. Það er komið nóg af innantómum hótunum, skeytasendingum ráðherra á milli og fórnarlambsvæðingu ráðherra gagnvart ábyrgð þeirra sjálfra á því að stjórna landinu. Það er komið meira en nóg af þessari svokölluðu ríkisstjórn.

Það verður að segjast að það er nokkuð sérstakt að koma hér upp í dag að ræða kaup Landsbankans á TM þegar við höfum raunverulega afskaplega lítið í höndunum varðandi þessi fyrirhuguðu viðskipti. Það verður hins vegar að segjast að það kemur nokkuð spánskt fyrir sjónir að ríkisstjórnin hafi ekki verið upplýst um áform Landsbankans um að kaupa TM af Kviku banka. Ríkið heldur á nánast á öllum eignarhlut í Landsbankanum og því sætir furðu að ekki hafi verið farið með þessi áform til Bankasýslu ríkisins sem nú hefur farið fram á að aðalfundi bankans skuli frestað. Það má velta því fyrir sér hvort þessi gjörningur rúmist innan eigendastefnu.

Það kann hins vegar að vera að þeir sem starfa í fjármálafyrirtækjum líti ekki á ríkið sem raunverulegan eiganda en við höfum nú séð ýmis furðulegheit á síðustu árum þegar kemur að verklagi og fagmennsku. Þetta er menning sem ég tel að þörf sé á að uppræta. Ég tel að það sé mikill meiri hluti samt sem áður sammála um að það sé hvorki skynsamlegt né æskilegt að ríkið sé stór eigandi í fjármálakerfinu til lengri tíma með allri þeirri áhættu sem því fylgir. Staðreyndin er auðvitað sú að ríkið fékk ýmis fjármálafyrirtæki í hendurnar við afnám hafta á sínum tíma og hefur alveg frá þeim tíma verið að endurskipuleggja endurreisn bankakerfisins í heild og í því samhengi er mikilvægt að vanda vel til allra verka. Í ljósi þess sem við gengum í gegnum síðastliðið sumar, eftir sölu 22,5% eignarhlutar Íslandsbanka, var afstaða ríkisstjórnarinnar áréttuð hvað það varðar að eignarhald yrði óbreytt í Landsbankanum. Á meðan svo er er að mínu mati mikilvægt að leggja áherslu á það að við erum með stjórnendur bankans. Við erum með bankaráð sem er í daglegum rekstri bankans. Það er ljóst að þeir stjórnendur hafa í þessu tilfelli metið þetta sem skynsamlega ráðstöfun, væntanlega til að tryggja einhvers konar hagræðingu eða samkeppnishæfi bankans á markaði. En að sjálfsögðu, og ég ítreka það, er það afar óheppilegt, svo vægt sé til orða tekið, að eigendur hafi ekki verið upplýstir um þessi áform með afgerandi hætti. forseti, að það sé mjög mikilvægt nú þegar við erum að losa um eignarhald ríkisins í bönkunum og nú þegar liggur fyrir að klára sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka, að fá reynslu af nýjum eigendum áður en lengra er haldið. Þarna getur Landsbankinn verið ákveðið aðhald enn sem komið er. Markmiðið með eignarhaldinu hefur verið að stjórnvöld hafi ráðandi ítök í a.m.k. einni fjármálastofnun sem þjónustar almenning og fyrirtæki og hefur höfuðstöðvar hér á landi. Þannig tryggja stjórnvöld að almenn, vönduð og traust fjármálaþjónusta standi öllum til boða óháð búsetu.

Að lokum vil ég árétta að það er stefna míns flokks að selja ekki eignarhlut ríkisins í Landsbankanum og það er alveg skýrt og sú stefna er óbreytt. Þá tel ég einnig í þessu máli mikilvægt að fá mynd af því hvernig samskipti hafi verið á milli bankaráðs Landsbankans og Bankasýslunnar síðustu mánuði og ár. Þá tel ég, áður en lengra er haldið, að það sé jafnframt mikilvægt að móta skýra eigendastefnu fyrir banka og fjármálafyrirtæki. Slíkt gæti, virðulegur forseti, komið í veg fyrir mál sem þessi.

Frú forseti. Það sem er undir í þessu máli sem við ræðum hér eru algjört grundvallaratriði í íslensku samfélagi. Hér erum við að spyrja þeirrar grundvallarspurningar: Hvernig ætlar fyrirtæki í eigu ríkisins að haga sér á samkeppnismarkaði? Við höfum auðvitað dæmi um það að ríkið sé með fyrirferð á samkeppnismarkaði og við vitum að það er alltaf mjög umdeilanlegt hvernig fyrirtækið á að hegða sér þar. Hér undir líka er síðan stóra spurningin: Á ríkið yfir höfuð að eiga hlut í fjármálafyrirtækjum, hvað þá tveimur eða nánast helmingnum af stóru bönkunum þremur? Þetta er allt saman hangandi yfir okkur þegar við erum að ræða þetta mál. Á ríkið að eiga tryggingafélög í gegnum ríkisbanka? Þetta er risaspurning og ég tilheyri flokki sem vill frekar fara í þá átt að losa um eignarhald ríkisins á fjármálafyrirtækjum sem er líka partur af hinni eiginlegu eigendastefnu ríkisins. auðvitað í sér að kaup ríkisbanka á tryggingafélagi upp á 30 milljarða er eitthvað sem ekki á að eiga sér stað. Það hefur engin umræða farið fram um þetta hér t.d. á hinu háa Alþingi. Samt erum við að stefna hraðbyri í það að ríkið eigi stóran hluta af tryggingamarkaðnum til viðbótar við fjármálamarkaðinn, bankana og það allt. Þetta er algjört lykilatriði af okkar hálfu og við höfum margoft sagt að það færi betur á því að ríkið sé ekki með mikla fyrirferð á samkeppnismörkuðum. Það sem er vont núna við umræðuna er að þetta kemur ofan í klúðrið á Íslandsbankasölunni hinni síðari. Öll þjóðin er brennd af því sem þar gekk á. Þar tókst mjög illa til og því er mjög erfitt að ræða þetta af einhverri yfirvegun vegna þess að gamla einkavæðingin á Íslandsbanka hangir þarna yfir. Þetta snertir sömu grundvallaratriði og voru undir í Íslandsbankasölunni. Íslandsbankasölunni. Ef þetta verður að veruleika þá hljótum við að standa frammi fyrir þeirri spurningu: Af hverju skyldi þetta ekki vera opin spurning með aðra markaði líka? Af hverju skyldi ekki Landsbankinn, eða eftir atvikum Íslandsbanki sem ríkið á enn stóran hlut í, færa sig inn á einhverja aðra markaði með nákvæmlega sömu grundvallaratriði að leiðarljósi og felast í rökstuðningi bankans, að það sé verið að gæta hagsmuna fyrirtækisins á samkeppnismarkaði og auka virði hans fyrir hluthafana? En vandinn er að það er ekkert skýrt að hluthafinn vilja endilega að þetta fari svona. Ég hef sagt það áður og segi það enn einu sinni hér, það er sú staða uppi sem er svo sérkennileg að fjármálaráðherra úr flokki einkaframtaksins er núna að leita skýringa hjá stofnun sem á að leggja niður hvernig standi á því að tryggingafélag sé ríkisvætt af banka sem mögulega á að einkavæða. Ráðherra hefur verið að gagnrýna það að þessi kaup Landsbankans á TM fari gegn eigendastefnunni. En á sama tíma og hæstv. ráðherra er að gagnrýna það er ráðherra að reyna að knýja fram breytingu á þessari sömu eigendastefnu án þess að það sé rætt á tilhlýðilegum vettvangi. Þetta var allt nefnilega tengt saman í gagnrýni ráðherrans núna á sunnudagskvöldið á þessi tíðindi sem þá höfðu borist. Það er hæstv. ráðherra að gera með því að hengja mögulega sölu á Landsbankanum við lyktir þessara kaupa bankans á TM. Það gerist síðan daginn eftir að viðskiptaráðherra og forsætisráðherra slá þetta algjörlega út af borðinu. Þá hljótum við að spyrja, því að við erum með eigendastefnu í gildi en við höfum enga hugmynd um það í raun og veru hver vilji eða áform ríkisstjórnarinnar eru í stóru myndinni þegar kemur að fjármálamarkaðnum í heild Verða þessi kaup að veruleika? Verða þau það ekki? Er ríkið mögulega að baka sér skaðabótaskyldu með því að standa ekki við þann samning sem Landsbankinn gerir? Við stöndum líka frammi fyrir þeirri spurningu: Á að selja Landsbankann eða á ekki að selja Landsbankann? Núna eru stjórnarflokkarnir greinilega ekki alveg sammála um það hvert á að fara í því, en það liggur þó alla vega fyrir að eftirstandandi hlut ríkisins í Íslandsbanka verður seldur. En við verðum að hafa það í huga að bæði síðasta salan á Íslandsbanka og svo ekki sé talað um einkavæðingarnar fyrir hrun, segja okkur býsna skýrt þá sögu að Sjálfstæðisflokknum er ekkert sérstaklega treystandi til þess, hvorki að halda utan um eign ríkisins í fjármálafyrirtæki né að selja eign ríkisins í fjármálafyrirtæki. Það er kannski stóra málið sem við þurfum að hafa í huga. Við verðum líka að hafa það í huga að ef menn eru þeirrar skoðunar að regluverkið sé eitthvað óskýrt eða að það skorti eitthvað upp á það að samskipti geti verið í lagi eins og málum er fyrir komið í dag, (Forseti hringir.) þá hafa menn haft sjö ár til að breyta því. En menn eru hins vegar með þetta í fanginu og hvernig þetta verður leyst verður forvitnilegt að sjá. En við hljótum a.m.k. að tala mjög skýrt fyrir því að ríkisbanki á ekki að sölsa undir sig tryggingafélag til þess eins að vera orðinn leikandi á enn einum markaðnum.

Þetta er allt hið áhugaverðasta mál og umræðan því fylgjandi að sama skapi. Á undanförnum dögum og í þessari umræðu hér hefur margt verið sagt sem gefur svo sem fullt tilefni til þess að ræða þetta mál frá ýmsum vinklum eins og við gerum hér í dag. Og sjálfsagt munum við ræða þetta mál áfram að þessari umræðu lokinni. Einhverjir hafa spurt hvort það sé verkefni fjármálastofnunar í opinberri eigu eins og Landsbankans að stunda áhættusækna starfsemi með fjárfestingum, svo sem með kaupum og tryggingastarfsemi. Tryggingastarfsemi er jú í eðli sínu áhættufjárfesting. Eða ætti það kannski einmitt að vera liður í félagslegum áherslum banka í opinberri eigu að festa kaup á jafn mikilvægri starfsemi og tryggingafélagi? Það er ekki gott að segja, virðulegur forseti. Í þeirri hreyfingu sem ég tilheyri kemur reglulega til umræðu mikilvægi þess að aðskilja venjulega bankastarfsemi og fjárfestingarstarfsemi bankanna, ekki síst banka í samfélagslegri eigu. að skref hafi verið stigin í þá átt á síðasta kjörtímabili tel ég að það ætti að ganga lengra í þá átt. Það er jafnframt skoðun mín að ekki eigi að selja Landsbankann. Í því samhengi vil ég segja að það hefur til að mynda verið stefna minnar hreyfingar að sköpuð verði umgjörð um starfsemi samfélagsbanka sem starfi samkvæmt umhverfis- og samfélagssjónarmiðum. Hvort það gæti orðið að veruleika með breytingum á starfsemi Landsbankans, virðulegi forseti, skal ég ekki segja til um.

Með þessum viðskiptum er Landsbankinn vissulega að fara inn á nýtt svið, þ.e. tryggingastarfsemi. Það er ekki gert ráð fyrir því í lögum að fjármála- og efnahagsráðherra hafi skoðun á einstökum viðskiptalegum ákvörðunum en í tilfelli meiri háttar ákvarðana, sem allt bendir til að þetta sé, þá skulu þær bornar undir Bankasýslu ríkisins. Það var ekki gert í þessu tilfelli, eins og komið hefur fram, og ekki góður bragur á því að mínu mati. Það ferli þarf að skoða nánar og ég spyr: Hefði ekki verið ástæða fyrir Bankasýsluna þegar orðrómur fór af stað um þessi kaup að kanna stöðu málsins hjá stjórn Landsbankans? En svo má líka spyrja: Erum við e.t.v. komin á þann stað að taka þurfi til umræðu breytingar á eigendastefnu hins opinbera í fjármálafyrirtækjum svo hún sé í takti við tímann? Bankar hafa jú verið að festa kaup á tryggingafélögum og kannski er þetta óumflýjanleg þróun fyrir banka í opinberri eigu? Enn eitt efnið til þess að ræða í þessu samhengi, virðulegi forseti.

Íslandsbankamálið kom upp og erum aftur í alvörunni að eiga samtal um það hvort fjármála- og efnahagsráðherra beri raunverulega ábyrgð á því að tryggja að farið sé að lögum við meðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Ætla Sjálfstæðismenn í alvörunni að taka annan svona armslengdarsnúning hérna á Alþingi? Að halda því fram eins og trúðar að Bankasýslan eigi bara að vera á sjálfstýringu og ráðherra megi ekki beita þeim lagaheimildum sem hún sannarlega hefur til að tryggja að eigendastefnu ríkisins sé fylgt? Þetta er farsi og kannski sérstaklega í ljósi þess að umboðsmaður Alþingis er nýbúinn að tæta í sig sams konar málsvörn Sjálfstæðisflokksins í Íslandsbankamálinu, gefa út álit þar sem er áréttað sérstaklega að Bankasýsla ríkisins er ekki sjálfstætt stjórnvald og yfirstjórnunar- og eftirlitsskyldur ráðherra ná sannarlega til Bankasýslunnar. Og það er rangt hjá hv. þm. Hildi Sverrisdóttur að hér sé einhver að kalla eftir því að ráðherra fari að hræra í og skipta sér með beinum hætti af stjórnendum Landsbankans. Það færi auðvitað í blóra við armslengdarregluna sem hér er talað um. Það sem við í Samfylkingunni bendum hins vegar á er að ráðherra hefur skýra heimild

Að reka Landsbankann samkvæmt ýtrustu gróðasjónarmiðum til að hámarka arðsemi og verðmæti bankans, eins og fyrrverandi

líka viðskiptavinir annarra banka af því að samkeppnissjónarmiðin eru ekki til staðar. Við verðum eiginlega að klóra okkur aðeins í hausnum varðandi þetta allt, varðandi ríkisrekstur og Sjálfstæðisflokkinn og banka. Það er búið að vera voðalega flókið að átta sig á þessu þangað til maður pælir í því að Sjálfstæðisflokkurinn vill ekki ríkisrekstur,

ríkisrekstur? Mér finnst það áhugaverður snúningur á þessu. Það sem vandamálið snýst um gagnvart ráðherra hins vegar í þessu eru yfirlýsingar ráðherra

og aðilar eins og Bankasýslan eru allt í einu orðnir hlutdrægir gagnvart slíkum yfirlýsingum, geta síður sinnt sínu faglega hlutverki sem því miður er ekkert rosalega mikið. En maður verður að vonast til þess að fólk fari eftir lögum og reglum.

Frú forseti. Ég vil nú byrja á því að þakka fyrir þessa umræðu og nefna hérna nokkur atriði. Það hefur aldrei verið nein málsvörn sett fram um sjálfstæði Bankasýslu ríkisins, ekki varðandi Íslandsbanka og ekki heldur núna. Þetta með sjálfstæðið var í reynd strámaður sem umboðsmaður Alþingis felldi. Við vorum skýr í því máli varðandi heimildir til að beita tilmælum og að við myndum ekki veigra okkur við því ef þannig aðstæður sköpuðust. Ég heyri sjónarmið um að breyta eigi eigendastefnu ríkisins til að tryggja ákveðna ríkisvæðingu og treysta hana í sessi og jafnvel auka þau umsvif, sem ég er alfarið ósammála en er áhugavert að fá hér fram. Trúðurinn sem hér stendur fylgir þeim reglum sem mér ber að fylgja en ég hef hins vegar fulla lagalega heimild til þess að hafa skoðun og nefndi sérstaklega þá skoðun í samhengi við orðróm. Þessi ríkisstjórn ætlar að klára sölu á Íslandsbanka. Það er stórt verkefni og þar þarf að vanda sig mjög. Það hef ég gert fram til þessa og ég mun leggja mig alla fram um að gera það til enda. Ríkisstjórn sú er nú situr og ég á sæti í hefur það ekki á stefnuskrá sinni á þessu kjörtímabili að selja Landsbankann. Þetta þekki ég vel. En hún hefur heldur ekki á stefnuskrá sinni að ríkisvæða tryggingafélag. Slík ríkisvæðing er ekki í samræmi við eigendastefnu. Það er skýrt. Málinu er ekki lokið og við tökum það í þeim skrefum sem þær leikreglur sem við höfum hér skrifað segja til um. En miðað við umræðuna hér að þá er margt sem þarf að endurskoða og ég mun gera það sem ég get til að koma í veg fyrir a.m.k. frekari ríkisvæðingu á kerfinu og líka að vera á móti því að breyta eigendastefnu þannig að við göngum enn lengra heldur en nú er.

Frumvarpið varðar einnig heimild ráðherra til að skipa í stöðu forstöðumanns Verðlagsstofu. Frumvarpið er annars vegar lagt fram til að styrkja heimildir Verðlagsstofu til aðgangs að gagnasöfnum Skattsins og Hagstofu Íslands um fiskverð og afurðaverð og til þess að stuðla að styttri málsmeðferðartíma fyrir úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna. Hins vegar er frumvarpið lagt fram í þeim tilgangi að setja inn skýra heimild fyrir ráðherra til að geta falið forstöðumanni annarrar ríkisstofnunar að gegna einnig forstöðu Verðlagsstofu til ákveðins tíma í senn.

Meginreglan verður áfram sú að skipað er í embætti til fimm ára. Um er að ræða sérákvæði gagnvart hinu almenna ákvæði og ákvæðum laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Þessi tillaga byggir á því að Verðlagsstofa er sjálfstæð stofnun. Hún hefur 3–4 stöðugildi og eitt meginverkefni sem er að fylgjast með fiskverði og afurðaverði sjávarafurða til að tryggja traust vegna kjarasamninga sjómanna og útgerða. Þetta hlutverk hefur verið fært ríkinu með lögum. Í lögunum er nú þegar ákvæði um að ráðherra geti samið við aðrar ríkisstofnanir um að annast rekstur skrifstofu Verðlagsstofu eftir því sem hagkvæmt þykir og hefur áður verið samið við Fiskistofu um að annast tiltekinn skrifstofurekstur fyrir Verðlagsstofu.

svo sem Skattinum og Hagstofu Íslands, að veita Verðlagsstofu aðgang að þeim upplýsingum með rafrænum eða stafrænum hætti. Hlutverk Verðlagsstofu er að fylgjast með fiskverði og uppgjör á aflahlut sjómanna og stuðla að réttu og eðlilegu uppgjör á aflahlutum eins og nánar er kveðið á um í lögunum. Lögin tóku gildi árið 1998 en síðan þá hefur orðið mikil breyting í rafrænni og stafrænni þróun og starfsemi fyrirtækja. Það er mikilvægt að uppfæra lögin og heimildir þeirra til eftirlits í samræmi við tækniþróun og kröfur um skilvirkni Verðlagsstofu ber almennt að afla ítarlegra gagna um fiskverð og skal stofan reglulega birta upplýsingar um fiskverð þannig að þær gagnist útvegsmönnum, sjómönnum og fiskkaupendum sem best. Þá skal Verðlagsstofa afla gagna um afurðaverð og horfur um þróun þess. Verðlagsstofa getur krafist upplýsinga frá öðrum stjórnvöldum, þar á meðal frá skatta- og tollayfirvöldum. Þá segir að Verðlagsstofa megi nýta upplýsingarnar, m.a. í almennum tilgangi, til undirbúnings ákvarðana og úrskurða í einstökum málum fyrir úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna. Eftirlit Verðlagsstofu er því annars vegar byggt á samningum um fiskverð sem gerðir eru milli útgerðar og áhafnar og útgerðin ber að skila til Verðlagsstofu og hins vegar á öðrum upplýsingum, einkum frá öðrum stjórnvöldum. Í einstökum málum óskar Verðlagsstofa eftir upplýsingum frá Skattinum og bíður eftir að upplýsingar berist. Í framhaldinu getur Verðlagsstofa greint gögnin og það fer eftir umfangi hversu tímafrek sú greining er. Að lokinni greiningu sendir svo Verðlagsstofa upplýsingar til úrskurðarnefndarinnar. Tíminn sem þetta ferli tekur er óviðunandi, ekki síst í ljósi þess að bæði Verðlagsstofa og Skatturinn vinna með stafræn gagnasöfn sem unnt er að tengja saman og það hlýtur að vera hagur allra málsaðila að málsmeðferð taki sem skemmstan tíma, auk þess sem mikilvægt er að Verðlagsstofa hafi heildarmynd af öllum aðstæðum er varða útflutning á fiski. Til að Verðlagsstofa geti rækt eftirlitshlutverk sitt með markvissari hætti er því nauðsynlegt að skýra betur heimildir Verðlagsstofu til aðgangs að upplýsingum frá öðrum stjórnvöldum. Ég tel þetta sjálfsagt og eðlilegt í ljósi þess að hér er um opinber gagnasöfn að ræða.

Umsagnir bárust frá helstu hagsmunaaðilum. Sameiginleg umsögn um áformin barst frá Félagi skipstjórnarmanna, Félagi vélstjóra og málmtæknimanna og Sjómannasambandi Íslands. Þar var áformunum fagnað og bent á að gagnsæi um verðlagningu væri forsenda trausts milli aðila. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi skiluðu einnig umsögn þar sem fram kom að þau teldu ekki þörf á áhættumiðuðu samtímaeftirliti. Að öðru leyti get ég vísað til umfjöllunar um samráðið í 5. kafla greinargerðar

Frumvarpið þykir ekki fela í sér álitaefni sem kalla á sérstaka umfjöllun um samræmi þess við stjórnarskrá. Það varðar einkum heimild tiltekinnar opinberrar stofnunar til að geta deilt upplýsingum sem snúa að markmiði með eftirliti þeirra lögum samkvæmt. Frumvarpið mælir ekki fyrir um nýjar upplýsingaskyldur einstaklinga og fyrirtækja. Það er mjög mikilvægt að halda því til haga að þarna er ekki verið að safna nýjum gögnum heldur einfaldlega að láta gagnasöfn hins opinbera vinna saman. Ekki er talið að frumvarpið hafi áhrif á ríkissjóð eða stjórnsýslu ef það verður að lögum, nema að því leyti að stjórnsýslan getur gengið hraðar fyrir sig og ákveðið hagræði gæti verið að því að fela forstöðumanni annarrar ríkisstofnunar að gegna einnig forstöðu Verðlagsstofu skiptaverðs.

Þetta hefur valdið miklum samkeppnisbresti hjá fiskvinnslum sem geta ekki nýtt sér þessa ríkisverðlagningu og það eru sjálfstæðar fiskvinnslur.

bæði út frá samkeppnisforskoti þeirra sem geta notið þessa ríkisverðs og síðan eru ýmsir aðrir þættir sem snúa að launauppgjöri sem skipta verulega miklu máli. Svo að ég dragi þetta saman þá er þetta frumvarp ágætt svo langt sem það nær

og það snýst um að tryggja að það sé rétt skipt. Það kemur því kannski ekki á óvart að þeir aðilar sem sendu inn umsagnir — þar fagna

að snúa þessu í átt að einhverju vitrænu, þ.e. að skoða það að leggja af þessa ríkisverðlagningu og taka einfaldlega upp markaðsverð.

er komið til til að skapa ákveðið traust á verðlagningunni þannig að hlutur sjómanna sé réttur. Það má spyrja sig hvort það sé eðlilegt fyrirkomulag að ríkið reki stofnun til þess að kjarasamningar gangi upp. En staðreyndin er sú að þetta hefur skapað jafnvægi milli aðila og markmið frumvarpsins er fyrst og fremst að nútímavæða þessa stofnun þannig að hún hafi aðgengi að þeim opinberu gagnasöfnun sem við erum að safna. Það er reyndar alveg sérstakt umræðuefni og ætti skilið sérstaka umræðu hvernig við erum að samnýta gögn í okkar stofnunum okkar stofnunum sem öllum er safnað í þágu almannahagsmuna en oft töluverðir eldveggir á milli. Ég verð líka að Ég verð líka að segja það, af því að við erum að ræða hér markaðslögmálin, að það er auðvitað bara önnur umræða að ræða hve mikill fiskur fer á markað og hve stór hluti aflans fer á markað. Þessi stofnun fylgist hins vegar með raunverði til að gæta þessa réttlætis milli aðila. Þessi stofnun er ekki að stjórna verðmyndun á fiski heldur er hún eingöngu að tryggja að réttlæti ríki þegar hlutnum er skipt.

sem er talsvert undir markaðsverði skapar það gríðarlegt ójafnvægi. Samkeppnisforskotið er það mikið hjá stórútgerðinni sem hefur vinnslu og útgerð á sömu hendi.

Þetta leiðir til þess að laun sjómanna skerðast sem verður til þess að ríkissjóður, sem nú er kannski rekinn með halla, fær minna í sinn hlut. Það ætti þá að vera forgangsverkefni hjá

Það leiðir til þess að fiskurinn fer fyrst og fremst í þær vinnslur sem gera betur en hinar, í staðinn fyrir að

Þetta hefur líka annað í för með sér, þetta sparar auðvitað eftirlit og myndi þá líka minnka kostnaðinn af því að halda þessu apparati úti og allt það.

hjá fyrirtækjunum. Það er hvert og eitt fyrirtæki sem hefur hér vinnslu og útgerð á sinni hendi með sitt sölufélag. Og það hefur verið fjallað um það í Ríkisútvarpinu að það sölufélag sé jafnvel í gegnum annað sölufélag sem er staðsett í skúffu

það er auðvitað handfærafiskurinn og krókafiskurinn. Þess vegna finnst mér alvarlegt að það hafi ekki komið fram, nú þegar Vinstri grænir hafa stýrt ráðuneytinu

ójafnt að — það er svo auðvelt að breyta þessu. Það er mjög auðvelt að breyta þessu. Skikka bara ákveðinn hlut á markað, þá er þetta mál leyst. Í staðinn fyrir að vera hér með einhverja ríkisstofnun.

skili sér ekki að fullu til landsins. Með því að fiskurinn fari á markað er verið að þrengja að þessum möguleikum. Leikurinn verður jafnaður

að setja tappann fyrir þetta útstreymi inn í skattaskjólin. Þetta er því miður ekki á borðinu ekki á borðinu enn sem komið er en auðvitað hlýtur að koma að því nema að menn ætli að verða hálfgert bananalýðveldi. Við erum í raun að horfa hér upp á ástand, að sumu leyti,

þá er allt í voða og kerfið er ekki klárt til þess og menn horfa bara á það í mjög þröngum ramma að þar sé hægt að hliðra eitthvað til. Þetta virðist því miður halda áfram. Við erum hér að ræða frumvarp, svona nýfrjálshyggjufrumvarp, þar sem hæstv.

Þetta er pínulítið mál en það er þó í rétta átt og eigum við ekki að fagna því,

nr. 61/2003. Í frumvarpinu eru að hluta ákvæði sem birtust í eldra frumvarpi sem mælt var fyrir á 151. löggjafarþingi en náði þá ekki fram að ganga. Ákveðið var að skipta efni þessa frumvarps í tvennt, annars vegar það frumvarp sem hér er mælt fyrir, sem hefur að geyma ýmis ákvæði til breytinga á hafnalögum, og hins vegar frumvarp til innleiðingar á EES-reglum sem varð að lögum nr. 31 frá árinu 2023 á 153. löggjafarþingi, þ.e. fyrir jól. Ákvæði þessa frumvarps sem áður birtust í eldra frumvarpi eru annars vegar ákvæði um rafræna vöktun í höfnum og hins vegar ákvæði um eldisgjald. Ákvæðið um eldisgjald hefur tekið breytingum frá fyrra frumvarpi til að gæta samræmis við önnur gjaldtökuákvæði laganna. Auk þess eru með frumvarpinu lögð til ný ákvæði sem ekki er að finna í eldra frumvarpi. Það eru ákvæði sem snúa að afmörkun hafnarsvæða, flutningi verkefna frá Samgöngustofu til Vegagerðar, flutningi ákvæða úr lögum um Vaktstöð siglinga í hafnalög, kæruheimild vegna gjaldskrárákvarðana, tilkynningarskylda vegna búlkaskipastarfssemi og aðgangsbanni að höfnum. Fyrst fjalla ég um rafræna vöktun. Í 4. gr. frumvarpsins er lagt til að nýtt ákvæði bætist við lögin sem verður þá 7. gr. a sem heimilar stjórnendum hafna að viðhafa vöktun á hafnarsvæði eða taka myndir með reglulegu millibili í öryggisskyni. Með ákvæðinu er höfnum veitt heimild til að viðhafa slíka rafræna vöktun á hafnarsvæðum og heimild til að miðla upplýsingum til notenda hafna með rafrænum hætti í rauntíma sem og til Vaktstöðvar siglinga, lögreglu, Landhelgisgæslu Íslands og rannsóknarnefndar samgönguslysa. Á mörgum hafnarsvæðum er viðhaft myndavélaeftirlit, einkum í því skyni að bátaeigendur geti fylgst með bátum sínum og veðurlagi. Hafa skipstjórnarmenn sem eru á leið til hafnar einnig notað þær upplýsingar til að sjá hvar eru laus pláss við hafnir. Tilgangur þessa ákvæðis er að veita lagaheimild fyrir vinnslu persónuupplýsinga sem verða til við þessa vöktun. Er rétt að taka fram að sveitarfélög munu þurfa að gera mat á áhrifum þessarar vöktunar á persónuvernd. 4. gr. frumvarpsins veitir loks ráðherra heimild til að mæla nánar fyrir um vinnslu persónuupplýsinga og skilyrði hennar í reglugerð. Þá ætla ég að fjalla um nýtt ákvæði um eldisgjald. Einn þáttur í starfsemi fiskeldisfyrirtækja er flutningur eldisfisks um hafnir, þ.e. umskipun, lestun og losun. Í 17. gr. hafnalaga sem kveður á um gjöld og gjaldtöku hafna samkvæmt gjaldskrá er ekki kveðið sérstaklega á um heimild hafna til að taka gjöld vegna þessa hluta starfsemi fiskeldisfyrirtækja.

Þar segir að höfnum sé í gjaldskrá heimilt að innheimta aflagjald af sjávarafurðum sem umskipað er, lestaðar eru eða losaðar í höfnum. Sé gjaldið innheimt skal það vera minnst 1,25% og mest 3% af heildaraflaverðmæti. Í framkvæmd, þegar þessu ákvæði hefur verið beitt, hefur ekki ávallt verið notast við þau viðmið um hlutfall heildaraflaverðmætis sem nefnd eru í ákvæðinu heldur stuðst við lægri prósentutölu. Ágreiningur hefur verið uppi um lögmæti þessarar gjaldtöku. Vísast þar einkum til nýlegs dómsmáls sveitarfélags gegn fiskeldisfyrirtæki sem enn er til meðferðar í dómskerfinu.

bætist nýr stafliður um eldisgjald af eldisfiski í sjókvíum, þar með talin eldisseiði. Gjald samkvæmt þessum staflið skal standa undir kostnaði við að byggja, reka, viðhalda og endurnýja viðlegumannvirki, aðstöðu við bryggjur og á hafnarbakka þar sem við á sem og almennan rekstrar- og stjórnunarkostnað. Gjöld samkvæmt þessum staflið skulu greidd af þeim sem rækta eldisfiskinn sem fer um höfn hverju sinni. Hér er um afmarkað gjald að ræða sem nær ekki til annarrar starfsemi fiskeldisfyrirtækja. Eins og ég nefndi eru með frumvarpi þessu einnig lögð til ný ákvæði sem var ekki að finna í eldra frumvarpi og vík ég nú að þeim. Í 1. og 2. gr. frumvarpsins eru lagðar til breytingar sem snúa að afmörkun hafnarsvæða. Lagt er til að í hafnarreglugerð verði mælt fyrir um afmörkun tiltekinna hafnarsvæða, þ.e. þjónustusvæða, skipulagssvæða á sjó sem teljast jafnframt vera mengunarlögsaga hafnarsvæðanna, hafnsögusvæða sem og hafnarsvæða farþegaskipa. Í núgildandi hafnalögum eru hafnarsvæði á sjó hvorki skilgreind né er að finna viðmið um afmörkun þeirra. Þetta hefur leitt til áskorana við beitingu hafnalaga sem hér er brugðist við.

Í framkvæmd hefur Vegagerðin sinnt ákveðnum verkefnum sem Samgöngustofu eru falin samkvæmt hafnalögum. Eru því með frumvarpinu lagðar til breytingar á hafnalögum þannig að lögin endurspegli framkvæmdina eins og hún er í raun. Þá er með frumvarpinu í 7. gr. lagt til að ákvæði um hafnsögu, sem nú er að finna í lögum um Vaktstöð siglinga, nr. 41 frá árinu 2003, séu færð í hafnalög. Talið er rétt að ákvæði um hafnsögu sé að finna í hafnalögum og því er lagt til að ákvæðin færist óbreytt yfir. Í 9. gr. frumvarpsins er lögð til breyting á ákvæði um kærur á ákvörðunum hafnarstjórna. Með breytingunni verða gjaldskrárákvarðanir sem ekki eru kæranlegar samkvæmt núgildandi lögum kæranlegar til Samgöngustofu. Er lagt til að ákvarðanir hafnarstjórna er varða rekstur hafna séu einnig kæranlegar. Með þessu er kæruheimildin afmörkuð þannig að ákvarðanir sem varða ekki hafntengda þjónustu með beinum hætti verði ekki kæranlegar. Þá er með frumvarpinu lagt til að þeir aðilar sem annast fermingu og affermingu búlkaskipa tilkynni um þá starfsemi til Samgöngustofu. Þörf er á þessu ákvæði svo að Samgöngustofa hafi yfirsýn yfir starfsemina vegna eftirlitsskyldu stofnunarinnar. Að lokum er í 7. gr. lagt til að Samgöngustofu verði heimilt að kveða á um aðgangsbann að höfnum. Aðgangsbannið getur náð til skipa sem hafa ítrekað gerst brotleg við reglur um hafnarríkiseftirlit, sætt farbanni þrisvar eða oftar, eru á svörtum eða gráum lista Parísarsamkomulagsins um hafnarríkiseftirlit eða til framkvæmdar á alþjóðlegum þvingunaraðgerðum. Samgöngustofa hefur sem stendur enga heimild til að leggja fyrir hafnir að virða bann sem hér er brugðist við. Ekki er gert ráð fyrir að samþykkt frumvarpsins hafi umtalsverð áhrif á ríkissjóð í för með sér. Frumvarpið kemur til með að hafa kostnað í för með sér sem leiðir af 9. gr. frumvarpsins um kærur á gjaldskrárákvörðunum. Um er að ræða nýtt verkefni sem mun kalla á aukna vinnu hjá Samgöngustofu. Þá getur frumvarpið leitt til vinnu hafnarstjórna við að veita umsagnir um kærur á gjaldskrárákvörðunum. Frumvarpið er ekki talið hafa umtalsverð áhrif á atvinnulífið. Herra forseti. Ég hef nú gert grein fyrir helstu efnisatriðum

Eins og áður hefur verið nefnt helst frumvarp þetta í hendur við frumvarp til laga um nýja umhverfis- og orkustofnun sem er til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngunefnd. Í því frumvarpi er lögð til sameining Orkustofnunar og þess hluta Umhverfisstofnunar er varðar umhverfis- og loftslagsmál.

Í vinnu við stofnanabreytingar hef ég stefnt að því að einfalda til muna stofnanakerfið, bæta þjónustu, efla þekkingar- og lærdómssamfélag, skapa áhugaverða vinnustaði og fjölga störfum á landsbyggðinni,

að störfin séu þar sem verkefnin eru. Staðarþekking verður aldrei metin til fjár. Auðvitað er mikilvægt að hafa störf óháð staðsetningu, að fólk hafi val um hvar það býr og í því eru miklir möguleikar þegar kemur að þessu í mörgu af þessu, en ég endurtek og legg áherslu á flest þessi verkefni eiga heima og eru tengd ákveðnum svæðum á landinu og það er mikilvægt að störfin séu þar. Það er algerlega skýrt markmið í þessu frumvarpi og öðru sem kemur að stofnanabreytingum að störfin séu þar sem verkefnin eru og þess vegna er áherslan á að störfin séu á landsbyggðinni.

Þá er breyttu stofnanakerfi ekki síst ætlað, og það er mjög mikilvægt, að tryggja aðkomu nærsamfélaga að þjóðgörðum og friðlýstum svæðum. Það er sömuleiðis skrifað út í frumvarpinu, því að þjóðgarðar eru auðvitað, eins og nafnið gefur til kynna, garður fyrir þjóðina. En þú nærð ekki góðum árangri með uppbyggingu á þjóðgörðum nema sá partur þjóðarinnar sem býr við garðinn eða í garðinum sé virkur þátttakandi og hlutirnir séu gerðir með þeim hætti að þeir séu í forystu eða mjög sáttir við þá uppbyggingu sem þar er. Að baki frumvarpinu liggur frumathugun sem unnin var í samvinnu við forstöðumenn og aðra starfsmenn stofnana. Athugunin leiddi skýrt í ljós mikla samlegð með verkefnum sem ríkið sinnir innan þjóðgarða og annarra friðlýstra svæða.

þessari umræðu, í þessu máli, að menn hugi að því að það er mjög sérstakt að menn líti á svæði

en ég vek athygli á því að allir þjóðgarðar í fortíð, nútíð og framtíð verða að líta sérstaklega á menningarminjar líka. Annað væri fullkomlega óhugsandi og fráleitt.

að þjóðgörðum og friðlýstum svæðum, að við séum alltaf með augun á hvoru tveggja, bæði náttúruminjunum og menningarminjunum. Þess vegna er mikilvægt að þær stofnanir sem um þau mál fjalla séu með sömu gleraugun og í rauninni sérkennilegt að hugsa til þess að menn vilji í alvöru hafa það ótengt. Ávinningur af þessum stofnanabreytingum lýtur þá að faglegum viðfangsefnum, mannauði og þekkingu, fjármagni, innri virkni og þjónustu.

Við gerð frumvarpsins var sérstök áhersla lögð á að efla og viðhalda því skipulagi sem skilað hefur góðum árangri við stefnumótun um stjórn og vernd innan þjóðgarða. Gert er ráð fyrir að í nýrri stofnun verði ekki skipuð sérstök stjórn heldur fari svæðisstjórnir með umsjón tiltekinna landfræðilega afmarkaðra svæða.

Í bráðabirgðaákvæði frumvarpsins er lagt til að starfsfólk viðkomandi stofnana sem lagðar eru niður njóti forgangs til þeirra starfa sem munu verða til með tilkomu nýrrar stofnunar.

Verði frumvarpið að lögum tekur við umfangsmikil innleiðingarvinna við að koma á fót nýrri stofnun. Innifalið í slíkri vinnu er skipun forstjóra og ráðning annars starfsfólks, ákvörðun um húsnæði, vinna við skipurit og stefnu nýrrar stofnunar o.fl. Því er lagt til að lögin taki ekki gildi fyrr en 1. janúar 2025.

Einnig að Vatnajökulsþjóðgarður og þjóðgarðurinn á Þingvöllum verði ekki lengur sjálfstæðar ríkisstofnanir, heldur hlutar af nýrri stofnun. Gert er ráð fyrir að sameiningin hafi í för með sér hagræðingu til lengri tíma sem nýtt verður til að efla nýja stofnun.

og tækifærisgreining á innkaupum með áherslu á sjálfbærni og hagkvæmni. Eins og ég hef nú rakið skapar frumvarp um Náttúruverndar- og minjastofnun tækifæri til frekari einföldunar á núverandi stofnanakerfi,

Í fyrsta lagi hafa komið upp í umræðum um þetta mál áhyggjur af því að minjaverndinni sé ekki sinnt í nýrri stofnun.

sem við getum bætt þegar kemur að minjavernd á Íslandi. Það er alveg sérmál og mikilvægt að við vinnum úr þeirri skýrslu sem er vel unnin og fékk mjög góðar viðtökur.

Við eigum að hafa betri tök á að gera það í stærri stofnun og öflugri stofnun en í því stofnanafyrirkomulagi sem er núna.

það sé ekki tilgreint í frumvarpinu, ég er bara að velta upp hugmynd sem hefur komið fram í umræðum um þessi mál, þurfi að uppfylla þau faglegu skilyrði sem núverandi forstöðumaður Minjastofnunar þarf að uppfylla. Að endingu vil ég nefna, vegna þess að það er vel þekkt, að allir, held ég, eru sammála um það fyrirkomulag sem við höfum, sem er einfaldlega það að við erum með 165 ríkisstofnanir í okkar þjóðfélagi. Ég hef ekki heyrt neinn einstakling segja að það eigi að fjölga þeim eða að það sé skynsamlegt að hafa svo margar. Þær skýrslur sem hafa verið skrifaðar mikilvægi þess að sameina þær, efla, styrkja, eru óteljandi og það er enginn sem vill fara til baka mér af vitandi; að fjölga tollstjórum aftur, skattstjórum, lögreglustjórum, forstjórum lítilla heilbrigðisstofnana. En hins vegar er það alltaf þannig þegar menn koma fram með hugmyndir sem þessar — í þessu tilfelli eru þær vel unnar og hafa mikla vinnu og sögu á bak við sig — eins og ég hef sagt opinberlega, þá koma allir smákóngar heimsins fram og þeir segja

Menn hafa farið í það að skerpa á stofnanafyrirkomulaginu, sameina og efla og gera betri stofnanir. En síðan er það stundum svo að svona mál nái ekki fram út af slíkri andstöðu.

Ég hef nú nokkra reynslu af því að koma fram með hugmyndir sem þessar og sem betur hefur það oft gengið upp. En stundum er það þannig að menn koma ekki fram, hvorki í þingsal né opinberlega, og taka umræðuna, heldur er það meira gert

en gerði það með öðrum hætti. Sem betur fer náðist það mál í gegn og nú er ekki lengur um það að ræða að við höfum tugi æviráðinna sendiherra sem var vont fyrir utanríkisþjónustuna og vont fyrir Stjórnarráðið og vont fyrir hagsmunagæslu Íslands.

því að ég held að það sé líka mjög gott fyrir alla þá sem eru að velta fyrir sér: Af hverju erum við enn þá með þennan fjölda stofnana,

þá komi þeir fram sem vilja vinna gegn því og taki þá umræðu þannig að kjósendur sjái nákvæmlega hvað er á ferðinni. Það held ég að sé gríðarlega mikilvægt og og ég mun ekki veigra mér við að taka þá umræðu. Ég mun fagna henni og skiptast á skoðunum við alla þá sem vilja taka þá umræðu því að það er mjög mikilvægt. Ég er alltaf spurður þessarar spurningar:

Það er úttekt eftir úttekt, hvort sem er frá Ríkisendurskoðun eða öðrum sem eru búnir að skrifa skýrslur og það sér það hver maður að þetta fyrirkomulag er alls ekki gott, alls ekki fyrir viðkomandi málaflokka

góða umfjöllun og auðvitað eiga menn að rýna þetta eins og öll mál, til þess eru þingnefndir, og koma með athugasemdir. En ég held líka að það skipti gríðarlega miklu máli að það sé gert fyrir opnum tjöldum eins og mögulegt er þannig að menn taki bara umræðuna þannig að maður geti þá útskýrt fyrir þeim sem spyrja:

lokin og fjallaði aðeins um sendiherrafrumvarpið og ég ætla bara að spara mér það að fara í þá umræðu. Í sjálfu sér get ég alveg verið sammála því að það getur verið nauðsynlegt að sameina ríkisstofnanir og það er ekkert að því

Það er alveg sameining en ef þú skoðar þá sameiningu þá sérðu það að eðli starfanna inni í þessum gömlu stofnunum og nýju hefur gjörbreyst.

Frá landnámi höfum við Íslendingar verið mjög meðvituð um stórkostlega náttúru sem hefur umlukið okkur þó að við höfum auðvitað á misjöfnum tíma eftir tíðarandanum umgengist hana á misjafnan hátt og ekki alltaf vel. Við höfum líka átt sögu um minjavernd, margar aldir aftur í tímann, en meðvitund um minjavernd og mikilvægi hennar hefur aukist mjög síðustu áratugi.

Ef einhver trúir því að einhverjum málaflokki sé gert hátt undir höfði með því að hafa stofnanir mjög litlar þá er ég bara ósammála viðkomandi einstaklingi sem heldur slíku fram.

Herra forseti. Ég veit ekki alveg hvert hæstv. ráðherra er að fara með þessum svörum hérna. Í fyrsta lagi kemur þetta náttúrlega kjördæmum ekkert við. Við erum annars vegar að tala um náttúruvernd og hins vegar erum við að tala um minjavernd, húsaarfinn okkar, gamlar fornminjar. Hvort tveggja mjög mikilvægt. En þetta eru eðlisólíkar stofnanir, annars vegar náttúrustofnanirnar þrjár og svo Minjastofnun. Þær sinna ólíku hlutverki.

bera minjaverndina fyrir brjósti og ég ætla ekki að efast um það þó að við kunnum að vera ósammála um nálgunina við það. En nú hafa nánast allir starfsmenn Minjastofnunar lagst hart gegn þessu og draga einmitt fram ókostina við þetta; annars vegar smæðina gagnvart þessum stóru stofnunum og hins vegar hvað þau eru ólík, hlutverkin. Ég spyr ráðherra hvort hann sé mér sammála um að þetta séu eðlisólík verkefni fyrir það fyrsta og í hverju samlegðin felist þá í því að steypa þessu saman. Og í öðru lagi væri gaman að vita hvort ráðherra hefur skoðað fyrirkomulag af þessum toga í nágrannalöndum okkar, hvort almennt hafi menn verið að feta þær slóðir í nágrannalöndunum að slengja náttúruverndarstofnununum og minjastofnununum saman. Ég efast reyndar um að hann finni dæmi um það en það væri mjög gott ef hann gæti það.

Landið samanstendur af kjördæmum og ég var að nefna hér dæmi um svæði þar sem menn verða að líta bæði á náttúruminjarnar og menningarminjarnar og það er algerlega ljóst að ef þú ert með stærri og öflugri stofnun sem er að líta á menningarminjar, sem eru miklu fleiri heldur en fólk gerir sér grein fyrir á Íslandi og er alls ekki gert nógu hátt undir höfði, þá erum við að styðja og styrkja

Þetta er mikið mál en það sem mig langaði að spyrja út í og fá frekari upplýsingar um er að það kemur fram í kostnaðarmati að þetta muni ekki hafa

Þess vegna var tekinn góður tími í undirbúning og þess vegna var farið eftir ráðleggingum Ríkisendurskoðunar um hvernig haga beri þessum hlutum. Ég nefndi það að það að undirbúningur hófst 2022. Af hverju? Vegna þess að það er mikilvægt að vanda til verka og það er mikilvægt að gera ekki þau mistök sem hafa verið oft gerð í

Því er reyndar oftar en ekki öfugt farið. Hér er ekki um það að ræða að flytja fólk sem er í störfum á höfuðborgarsvæðinu heldur er búið að gera góða könnun á því og skoða hver aldurssamsetningin er, þannig að þegar fólk hættir vegna

Þegar við vorum að skoða hagræðingarmöguleikana í þessu þá fólust þeir ekki síst í því að húsnæði er ódýrara úti á landi og við erum að sjá allra handa